Idemo na treći klub, to je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite.

lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege,

glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** a) Izvješće o korištenju Europskih strukturnih investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine b) Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine i c)Izvješće o korištenju Europskih strukturnih investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine. Podnositelj Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine i c)Izvješće o korištenju Europskih strukturnih investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018.g. Podnositelj je Vlada RH temeljem zaključka HS donesenog na 14. sjednici održanoj 24. listopada 2014.g. Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Molio bih sada predstavnika podnositelja da nam dade dodatno obrazloženje, s nama je poštovani kolega državni tajnik Velimir Žunec, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, izvolite.

evo kao što ste čuli, temeljem zaključka HS donesenog na 14. sjednici održanoj u listopadu 2014.g. Vlada RH obavezna je HS podnositi redovna šestomjesečna izvješća o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU. Izvješće daje prikaz i pregled financijskih pokazatelja iskorištenosti i opisni pregled stanja provedbe korištenja sredstava Europskih strukturnih investicijskih fondova i to za financijsko razdoblje 2014.-2020. kroz prikaz svih operativnih programa, dakle, operativnog programa konkurentnosti i kohezija, operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, programa ruralnog razvoja i operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, te ključne podatke o provedbi prve, druge i pete komponente se ne razumije/…programa promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala, te operativnog programa za ribarstvo u financijskom razdoblju 2007.-2013.g. Kad govorimo o financijskom razdoblju 2014.-2020., treba znati da ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava odnosno alokacija za RH iznosi 10,7 milijardi EUR-a, a ovo izvještajno razdoblje, dakle, obuhvaća zapravo 3 polugodišnja razdoblja, dakle, drugu polovicu 2017.g., te prvu i drugu polovicu 2018.g. Tijekom ta 3 polugodišnja, dakle, razdoblja, ugovoreno je projekata u vrijednosti 4,24 milijarde dakle, od ukupno tada ugovorenih 6,63 milijarde EUR-a, što iznosi gotovo 64% od ukupno ugovorenih sredstava. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 1,32 milijarde EUR-a od ukupno plaćenih 1,98 milijardi eura, odnosno u ta tri polugodišnja razdoblja, plaćeno je gotovo 67% svih dosadašnjih plaća. Ovjereno je 1,52 milijarde eura od ukupno 1,83 milijarde eura, što znači da je gotovo 83,5% sredstava ovjereno tijekom ta 3 polugodišnja razdoblja dakle, što se tiče doznačivanja od strane EU komisije, doznačeni iznos od 937,5 milijuna eura, što je dakle, gotovo 55% od ukupno doznačenog iznosa koji iznosi krajem 2018. g. 1,71 milijardu eura. govorimo o financijskom razdoblju 2007.-2013., dakle također ono, ovo izvješće obuhvaća, dakle sva tri polugodišnja izvješća, dakle u tom periodu nije bilo ugovaranja,

Krajnjim korisnicima i ugovarateljima uplaćeno je ukupno 8,81 milijun eura, odnosno 0,78% od ukupno plaćenog iznosa koji je od početka provedbe je iznosio 1,13 milijardu eura. Ovjereno je 61,14 milijuna eura od ukupno milijardu i 1,18 milijardi eura, dakle, 5,18% je ovjereno tijekom ta tri polugodišnja razdoblja, a doznačeno je 24,3 milijuna eura, što predstavlja dakle 2,24% od doznačenog iznosa do 31. prosinca, koji je iznosio 1,11 milijardi eura. Nekoliko riječi o nepravilnostima. Dakle, od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine u sustavu IMS evidentirano je 28 novih slučajeva nepravilnosti. U prvoj polovici 2018. godine evidentirano je 48 slučajeva nepravilnosti, izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. zabilježeno je novih 58 slučajeva nepravilnosti, kao što dakle čujemo. Broj nepravilnosti je bio u blagom porastu, ali to je naravno definitivno u korelaciji sa porastom stope ugovaranja jer se obuhvat za utvrđivanje nepravilnosti znatno povećano i ugovoreno je znatno veći broj projekata nego u prethodnim razdobljima. Dakle, zaključno, razdoblje 2007.-2013. polako privodimo kraju, dakle, jednostavno, to je proces koji traje, gdje se dakle, od strane EU komisije traže dodatna obrazloženja koja dakle, RH treba dostaviti da bi se zatvorilo sve to skupa, a kad govorimo i to naravno očekujemo onako u bliskoj budućnosti. Kad govorimo o razdoblju 2014.-2020. primjetno je dakle znatno povećanje broja objavljenih natječaja, odnosno javnih poziva, za sve prijavitelje, vidljivo je znatno povećanje iznosa ugovorenih projekata, kao i stope ugovorenosti u odnosu na dodijeljenu alokaciju. Vidljivo je značajno povećanje iznosa plaćenih krajnjih korisnicima ugovarateljima, kao i iznosa ovjerenih i doznačenih sredstava od strane EU komisije. Dakle, sve navedeno, rezultat je kontinuiranog i angažiranog rada svih zaposlenika u okviru sustava upravljanja i kontrole, a i dalje ćemo nastaviti raditi na pojednostavljivanju procedura, ubrzavanju postupaka dodjele sredstava, kao i uklanjanju barijera na koje naši nailaze tijekom prijava na javne pozive. Naravno, od konca 2017. godine, u funkciji je informacijski sustav e-Fondovi, kojima dodatno želimo sve ubrzati i pojednostaviti i dalje kontinuirano radimo na njegovom unaprjeđenju kako bi našim prijaviteljima bilo lakše prijavljivati svoje projekte. Evo, toliko od mene u ovom uvodnom obrazloženju. Hvala vam lijepo svima na pozornosti. Imamo 6 replika na izlaganje državnog tajnika. Prva je poštovana zastupnica Čikotić, izvolite. **Čikotić, Sonja (MOST)** Poštovani državni tajniče. Prvo, žao mi je što ovdje nije resorna ministrica. Iz zadnjeg izvješća vidljivo je da je EU komisija tražila provođenje određenih korektivnih i preventivnih mjera. Zašto i na koje korektivne mjere se to odnosi? U izvješću se spominje i akcijski plan za unaprjeđenje sustava rada upravljanja i kontrole Operativnog programa konkurentnost i kohezija, sa uključenim korektivnim i preventivnim mjerama, za jačanje sustava, koje je izričito od vas tražila EU komisija i to na temelju ARPA-inog izvješća. Molim vas da mi navedete konkretne i jasne razloge zašto EU komisija od vas tražila izradu takvoga plana i da mi dostavite akcijski plan i konačno izvješće ARPA-e o reviziji sustava Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

imamo najmanje iskustva u provedbi ovako velike financijske alokacije, ali definitivno smo u tu interakciji dakle, osluškujemo što od nas EU komisija traži i radimo određene mjere i aktivnosti koje nam se predlažu, kao što su dakle biti prigovor da smo podkapacitirani u smislu ljudskih kapaciteta, dakle, na čemu se dakle dosta napravilo, odnosno unaprijedilo jer takvi postotci ugovaranja, plaćanja, odnosno svih ostalih dakle iznosa koji su postignuti, ne bi se postigli da nije bilo puno više ljudi. Podatke koje ste tražili ćemo vam dostaviti, to nikakav problem nije, dakle mi nemamo nikakvih tajni, prema tome sve je transparentno, sve je dostupno, sve se može vidjeti na našem portalu .../Govornik se ne razumije./... fondovi.hr prema tome, nema problema. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Drugi na redu je kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, gledajući samo projekte i vrijednost zapravo teme po kojima se određene projekte zatražimo povrat sredstava, dolazimo i do ključnoga zapravo zapravo zaključka. Prvo je da se kroz javnu nabavu pokušava pretežirati određene pojedince, kad pogledamo samo stavak gdje navodi se tehničke specifikacije sastavljene su na način koji ima učinak narušavanja tržišta i diskriminaciju. To govori, ako govorimo o jednom projektu, drugome, nije navedeno ovdje iznosi, vidim, ja sam pogledao sad na brzinu ovdje, 1,48 milijuna, ima više takvih projekata. Pogledajmo projekte koji su vezani za vodnu infrastrukturu, aglomeracije, povrat sredstava, što se događa u tim sustavima? Da li tamo netko odgovara? Da li ima odgovornih osoba na razni lokalnih samouprava, na razini tvrtki, pa čak i državnih koje to provode ili to jednostavno samo konstatiramo ovdje a ne piše koja je zapravo osoba odgovorna za to. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepa. Pitanje dakle, to je na krajnjim korisnicima, u pravu ste ima dosta tih nepravilnosti, broj je povećan ali morate znati da ih provodimo u operativnom programu konkurentnosti i kohezije ukupno preko 4300 projekata u učinkovitim ljudskim potencijalima preko 1200, prema tome preko 5,5 tisuća projekata je i u provedbi bilo s krajem 2018. i naravno da se u pojedinim postupcima javne nabave događaju nepravilnosti. Ono što je bitno, znači i tu smo detektirali problem i svi se ti veliki projekti od nekog razdoblja znači pred kontroliraju, rekao bih radi se ex ante provjera javne nabave kako bi se izbjegle sve ovakve dakle situacije. Radi se o bespovratnim sredstvima ali do njih nije lako doći, dakle treba poštivati stroge procedure i definitivno jedna riječ tipa jednako vrijedno može značiti jako veliku dakle pogrešku, odnosno jako veliku rekao bih korekciju. I jako je važno i radimo na tome da ih educiramo i da ti krajnji korisnici dakle i naše općine i gradovi županije i svi ostali budu što bolje informirani. **Varga, Siniša (Nezavisni)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, mene zanima koje imate mehanizme kontrole namjenskog trošenja sredstva u resornom ministarstvu. Naime, imam neposredno saznanje da se konkretno u zdravstvu sredstva koja su odobrena za opremanje dnevnih bolnica koriste u druge svrhe a ne u opremanje dnevne bolnice prije nego što dođe to do uši i Brisela,

bili bi nam drago da nam pošaljete dakle vaš pisani zahtjev odnosno za odgovor, pitanje, pa ćemo vam rado odgovoriti ali tih saznanja nemamo. Znamo da se dakle, da se u područje zdravstva ulažu znatna sredstva i da se unapređuju dakle naši i domovi zdravlja, odnosno opće bolnice, dnevne kirurgije, odnosno OHBP, objedinjeni hitni bolnički prijem. Prema tome provjeriti ćemo te informacije i učiniti ćemo određene korake kao upravljačko tijelo. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu kolega Mateljan, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine državni tajniče, interesiram me da li u ministarstvu imate određenu statistiku, odnosno spoznaju o tome koliko je prije svega uspješnih projekata

Odgovor državni tajniče, izvolite. **Žunac, Velimir** Zahvaljujem na pitanju. Dakle u ovom trenutku vam ne mogu dati točan podatak vezano za regionalne koordinatore, oni su kao takvi tek uspostavljeni nedavno, znači oni su promijenili svoju ulogu i mi ih gledamo kao produžene ruke našeg ministarstva na terenu ali to su podaci koji se lako mogu provjeriti. Imamo podatke za sve županije, pa prema tome to bi vjerojatno moglo imati, brojke bi mogle biti usporedive sa podacima koje vi želite. (HDZ)** Sada je na redu kolega Vešligaj. Izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče. Činjenica je da imamo slabu iskorištenost fondova EU, dakle svi statistički pokazatelji su na tome tragu, to je potvrdio i izvještaj državne revizije o učinkovitosti korištenja bespovratnih sredstava sredstava EU, no mene ovdje sad zanima nešto drugo državni tajniče. Razmatrate li u ministarstvu načine kako omogućiti nekoliko stotina projekata koji nažalost nisu prošli kroz program ruralnog razvoja koji se odnose na neke društvene prostore, dakle od sportskih igrališta, kulturnih centara, vatrogasnih domova koji nisu odobreni, da li se planira tu nešto još napraviti da se omogući prvenstveno lokalnim jedinicama da se to tamo realizira. I drugo pitanje je problem financijskih korekcija s kojim je istina bile su suočene sve države članice EU, međutim smatram da se tu treba ministarstvo malo jače angažirati kako ne bi došli u opasnost zapravo proračun jedinica lokalne samouprave. Hvala lijepa na pitanju. Što se tiče programa ruralnog razvoja, to su projekti koje ste spominjali vezano za sportske objekte, kulturne objekte odnosno centre, vatrogasne domove itd.. Znači on je imao zaista veliku omotnicu i bila je velika konkurencija i odabrani su oni koji su odabrani. Dakle u ovoj financijskoj perspektivi mislim da neće biti prostora jednostavno za to jer se polako približavamo znači 90% objavljenih natječaja, približavamo se 79% dakle ugovorenih sredstava a što se tiče ovog dijela definitivno se ne bih složio sa vama da smo jako loši u povlačenju sredstava jer znači brojke govore dakle da je RH dakle negdje, približavamo se rekao bih sredini a mi smo najmlađa članica. Kad govorimo, kada govorimo o korekcijama prosjek EU je 10% dakle one se događaju, to je normalno nitko ih ne želi ali jednostavno … …/Upadica predsjednik: Hvala./… To je Hvala gospodine predsjedniče. Imam, poštovani državni tajniče, konkretno pitanje, zašto u tablici nepravilnosti nema jasno iznosa, dakle konkretno npr. navode se samo dakle postoci, 5% e-škole, digitalno .../Govornik se ne razumije./... školi koliko milijuna iznosi ta nepravilnost. Izgradnja zgrade studenskog paviljona 25%, sveučilišni kampus 5%, izgradnja i opremanje studentskog kampusa kampusa 5%, projekt sveučilišnih kampusa dakle 10%, dakle ne postoji u tablici nepravilnosti niti iznosi ni gdje se ti kampusi nalaze i u kojim gradovima.

ako mislite da je to važno, mi možemo i te brojke uključiti unutra, dakle ništa mi ne skrivamo, svaki se podatak može pronaći i na rekao sam već strukturnifondovi.hr o svakom projektu njegova vrijednost ugovorena sredstva ali možemo ih uključiti unutra jer nema razloga da se išta skriva, to su sve javni podaci. Ovim smo došli sada do kraja, žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu i prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Damir Mateljan, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Evo nakon europskih izbora, prva tema na dnevnom redu ovoga Sabora je također europska tema. Ja bih također iskoristio priliku pa bih čestitao našoj kolegici, našim kolegama koji su ušli u Europski parlament a onima koji nisu, više sreće drugi put. Danas kada bismo radili anketu u RH, kada bismo građane pitali o tome koja je prva asocijacija njihova na EU, zasigurno bi to bili EU fondovi. To ne bi bilo nažalost niti vladavina prava niti sloboda kretanja niti sloboda tržišta već bi to isključivo bili EU fondovi jer upravo kohezijska politika EU-a odnosno njezini financijski alati su tip o kojima je EU i najbliže građanima. građanima. EU to zna i sama po sebi te je stoga taj famozni visibility odnosno vidljivost je uvijek sastavni dio svakoga natječaja kojeg raspisuje EU gdje sufinancira određene projekte i one silne table sa plavim plavim zastavicama koje se nalaze ne samo na ruralnim prostorima diljem Europe, upravo govore o tome kako EU želi da građani vide da ona financira određene projekte koje se odnose na gradnju infrastrukture ili na nešto drugo. dakle investicijskih i strukturnih fondova koje koriste države članice, koje koristimo u Hrvatskoj, postoje predpristupni fondovi koje smo koristili nekada i koji nisu tako velike alokacije odnosno tako velike financijske omotnice i njima nije cilj ulaganje u infrastrukturne projekte, njima nije cilj velika nekakva gradnja, to su soft projekti na kojima se prije svega uči abeceda abeceda EU fondova u smislu na koji način doći do prave ideje, na koji način osmisliti održivi projekat, na koji način provoditi taj projekat te na koji način jačati kapacitete za apsorpciju sredstava EU fondova. EU fondova. RH je navodno bila korisnica i predpristupnih fondova i koliko je uspjela u toj abecedi EU fondova, zapravo govori i ovo izvješće a ovo izvješće je statistika, statistika su zapravo metodologije u kojoj se slažu brojke, ako nešto u znanosti ima egzaktno, onda su to svakako odnosno svakako stoga dakle u RH do kraja 2018. je ugovoreno 67% od ukupne alokacije, dakle 6,7 milijardi eura od 10,7 milijardi eura. Isplaćeno je od tog novca gotovo 2 milijarde eura, dakle negdje 18%. Te su brojke neopozive, te su brojke mjerljive i ukoliko bismo te brojke usporedili sa 20156., onda su one veće i za trostruki postotak. Međutim, jednako kao što su egzaktni ovi brojevi koji su izuzetno pozitivni i o kojima ja neću dalje reć jer će vjerojatno kolegica Juričev i ostali iz kluba HDZ-a naglašavat tu pozitivnost ovoga izvješća, dakle jednakom metodologijom, jednako analizom na europskoj razini zapravo vidljivo je slijedeće a to je da i nismo tako uspješni. Naime kada gledamo cijelu EU, onda je je na razini cijele EU ugovoreno 63% od ukupne alokacije, dakle od 644 milijarde eura, ugovoreno je 404 milijarde eura a isplaćeno je 140 odnosno 22% i to su podaci za polovicu 2018. g. Mi smo po uspješnosti apsorpcije povlačenja sredstava EU fondova gotovo na samom začelju EU-a, mislim da je iza nas samo Malta. Dakle, ne možemo biti zadovoljni zasigurno ovim postotkom jer argument kako Hrvatska u europsku kasu uplaćuje puno manje nego što iz nje dobiva nam ne biti naravno jedini argument jer bila bi katastrofa kada bi država poput Hrvatske koja je po gotovo svim mjerilima negdje pri dnu uplaćivala više nego što bi dobivala iz proračuna EU-a. Dakle, zaključio bih da mi umjesto da se bavimo novim financijskim okvirom 2021.—2027., da se bavimo analizom koji su bili uspješni, koji su bili održivi, koje treba nastaviti, umjesto da se bavimo organizacijom, umjesto u realnom djelu na rast demografije, koji utječu na rast gospodarstava, koji utječu na ruralni razvoj, da prepoznajemo takve projekte, da ih na taj način valoriziramo, mi se još uvijek bavimo jačanjem kapaciteta za apsorpciju sredstava EU fondova. Iskustva nakon pretpristupnih fondova govorila su nam jednako ono što nam govore iskustva koja imamo nakon strukturnih i investicijskih fondova a to je da je za bolju apsorpciju tih sredstva da su nužne strukturne promjene prije svega u dva ključna sektora a to je javna uprava i lokalna samouprava. Međutim, što mi radimo? Donosimo zakone koji to nisu jer zakon kojim ujedinimo urede za gospodarstvo sa županijama, to nije ključna ili to nije strukturna reforma javne uprave. izborima u jedinicama lokalne samouprave odnosno tzv. lex Šerif kojim smanjujemo ulogu predstavničkih tijela na uštrb izvršnog tijela također nije, nije ovaj strukturna reforma lokalne samouprave. Bojim se dakle da sve te reformice, odnosno svi ti sitni zakoni koje donosimo ne idu u prilog tome da jačamo kapacitete za apsorpciju sredstava EU fondova odnosno da radimo kvalitetan sustav koji će to biti u stanju, bez obzira koja vlada, koja vlada bila odnosno koja ideologija ili koja stranka vodila ovu zemlju, jer ovo je stvar poslovnosti. Jednako tako nije dovoljno da jedno ministarstvo bude kapacitirano za apsorpciju sredstava EU fondova nego je nužno da to bude cijela vlada. Hvala lijepo. Druga rasprava, poštovana kolegica Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, pa evo pred nama je, su polugodišnja Izvješća o korištenju Europskih strukturnih investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine. Izvješća se Hrvatskom saboru podnose temeljem zaključka iz 2014. godine za svako polugodišnje razdoblje. Ono što možemo na samom početku reći da treba pohvaliti napor da konačno ova tri izvješća dolazimo i hvatamo ritam tako da evo sad već razgovaramo o izvješću do 31. prosinca 2018. godine što već godinama nije bio slučaj. Nadam se da će i ubuduće biti ovakva dobra praksa i da ćemo nastaviti sa ovom dinamikom jer sva izvješća imaju po meni, glavna svrha im je upravo vidjeti što nam nedostaje, što možemo u kojem trenutku popraviti pa onda i bolje da se u Hrvatskom saboru to što ranije raspravlja. Što se tiče sadržaja izvješća ona prema svojoj formi, kao što je već i rečeno daju pregled financijskih pokazatelja iskorišteni i opisni pregled stanja provedbe korištenja sredstava Europskih strukturnih investicijskih fondova za financijsko razdoblje od 2014. do '20. kroz prikaz operativnih programa te ključne podatke o provedbi prve, druge i pete komponente programa IPA te operativnih programa financijskog razdoblja 2007. do 2013. U odnosu na financijsko razdoblje 2014. do 2020. ja bi samo podcrtala neke podatke još jedanput. Znači u predmetnim izvještajnim razdobljima od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. ugovoreno je projekata u vrijednosti od 4,24 milijarde EUR-a što je 63,97% od ukupno ugovorenog na dan 31. prosinca 2018. koje iznosi 6,63 milijarde. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 1,32 milijarde EUR-a što je 66,8% od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe do kraja 2018. što iznosi 1,98 milijardi. Ovjereno je 1,52 milijarde EUR-a odnosno 83,38% od ukupno ovjerenog iznosa koji od početka provedbe do 31. prosinca iznosi 1,83 milijarde EUR-a. Europska komisija nam je doznačila 937,47 milijuna 937,47 milijuna EUR-a što predstavlja 54,77% ukupno doznačenog iznosa od 1,71 milijardu EUR-a od početka provedbe. Zašto ovo ističem? Da se vidi koliko je rada uloženo i što je sve učinjeno upravo u ovom u ovom periodu od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. Znači, ugovoreno 63,97%, plaćeno 66,80%. Nadalje, u odnosu na financijsko razdoblje 2007. do 2013. naravno da se radi o predmetnim izvještajnim razdobljima gdje nije bilo ugovaranja, a vrijednost ugovorenih projekata čak je i nešto smanjena, što je razumljivo jer i to je bila posljedica provođenja projekta u fazama odnosno prebacivanja dijela ugovorenih sredstava koji premašuju iznos alokacije u drugu fazu projekta koja se financira u okviru financijskog razdoblja 2014. do 2020. što također za isti iznos smanjuje ukupnu ugovorenu vrijednost sredstava na dan 31. prosinca 2018. koja iznosi 1,27 milijardi EUR-a. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima je plaćeno svega 0,78%, ovjereno je 5,18% odnosno 61,14 milijuna EUR-a od ukupno ovjerenog. I sad da ne nabrajam sve te iznose, međutim treba naglasiti jer često u medijima možemo čuti i prozivanja na račun i ministarstva i vlade da nismo iskoristili sredstva, da su nam određena sredstava propala. Tu treba naglasiti da do kraja prošle godine svi programi su ostvarili n+3 ciljeve. Također treba naglasiti da je do kraja 2018. godine ova Vlada u svom mandatu povećala iznos ugovorenih sredstava na razini Europskih strukturnih investicijskih fondova za alokaciju 2014. do 2020. za 572%, a plaćanje za 578%. Govoreći o nepravilnosti uočljiv je njihov porast, preciznije imamo u prvom polugodištu o koje raspravljamo 28 slučajeva, pa potom u narednom 49 da bi u zadnjem ovom izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. imali čak 58 nepravilnosti. Iako je ovaj porast u uskoj vezi i sa porastom ugovaranja, pa je donekle i očekivan, nužno je da poduzmemo sve korake kako bi tih nepravilnosti bilo što manje, a posebno da ne bi slučajno došli u situaciju da moramo za određeni projekt vraćati sredstva. Svima nam je, znači, zadatak da u slijedećim izvještajnim razdobljima minimaliziramo broj nepravilnosti. Gledajući objedinjeno ove jedno i po godišnje razdoblje, mislim da je neosporna činjenica da je ubrzanje dinamike ugovaranja značajno, te je potrebno i s ovog mjesta pohvaliti trud svih uključenih u ovaj proces. Govoreći o tekućem stanju vidimo, evo jučer sam gledala na stranici strukturnih fondova, bilo je 73 otvorena natječaja, danas imamo 61, što znači da su se već neki i zatvorili, jučer smo imali na raspolaganju 9,2 milijardi kuna, danas imamo 8,5 milijardi kuna, što znači da su veliki napori uloženi i brojni natječaji su otvoreni, pa evo i s ovog mjesta poziv i gradovima i općinama, našim poduzetnicima, udrugama i svima onima kojima su ovi natječaji namijenjeni. Prethodni mjesec smo završili sa gotovo 89% vrijednosti objavljenih poziva, a više od 67% ugovorenih, čime smo se približili europskom prosjeku. Plaćeno je 22%, dok je doznačeno 20% sredstava. Sa zabilježenim sve bržim intenzitetom apsorpcije europskih sredstava taj iznos će se i povećavati, trenutačno se u RH više od 80% svih javnih investicija radi upravo sredstvima EU i 8306 privatnih poduzeća financira se nepovratnim sredstvima sredstvima Fondova EU. Posebno bi ovdje izdvojila prioritetnu os, poslovna konkurentnost iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija koja bilježi ugovorenost preko 300%. To je jasan signal da su naši poduzetnici najaktivniji korisnici, što bi trebao biti jasan indikator za pripremu budućih programa i pripadajućih dokumenata. Danas bi trebalo isto tako istaći i reći da je ovo dobra prilika da otvorimo temu i za slijedeće višegodišnje financijski okvir za razdoblje od 2021.-2027. Zbog Zbog složene situacije u kojoj se nalazi EU, te dugotrajnog postupka donošenja, sve je izglednije da će finalna faza dogovora o novom financijskom okviru tzv. proračunu EU se donijeti upravo tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU. Sigurna sam da će nadležno ministarstvo iskoristiti i jako dobro znati koje su potrebe i projekti u prethodnom izvještajnom razdoblju, te će učiniti sve kako bi slijedeće programsko razdoblje oblikovali da ono bude prilagođeno našim potrebama i da se maksimalno iskoriste sredstava koja su nam na raspolaganju. U proteklom vremenu bilo je dosta kritika i primjedbi kako se ne mogu financirati izgradnja liftova u više stambenim objektima, isto tako znamo da se društveni domovi, vrtići i sl., ne mogu financirati iz sredstava EU u naseljima iznad 5000 stanovnika. Imamo također kritike, primjedbe i zahtjeve s terena da da se mogu financirati projekti gradova, općina, poduzetnika, a ne mogu projekti turističkih zajednica. Uvjerena sam da ovi, a i brojni drugi zahtjevi o kojima jako puno i najbolje zna Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU da će znati u narednom periodu dobro iskoristiti i omogućiti upravo takvim projektima da se realiziraju na području RH. Još jedna neistina koja se često provlači, da smo više sredstava uplatili u zajednički proračun, nego što smo izvukli, pa bi i ovom prilikom istakla da je RH od svog ulaska u EU uplatila u zajednički proračun 19,7 milijardi kuna, a u istom razdoblju iz Europe primila 34,1 milijardu milijardu kuna, čime je ostvarila plus od 14,4 milijarde kuna. za koje smatra Klub HDZ-a da je ministarstvo i svi i Vlada uložila jako puno napora i da su vidljivi rezultati, pred nama je period i ugovaranja financijskog okvira za razdoblje od 2021.-2027. koje moramo jako dobro i pametno iskoristiti i Klub HDZ-a podržava sva ova 3 izvješća. Idemo na treći klub, to je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite. Poštovani državni tajniče, poštovana službenice Ministarstva regionalnog razvoja, poštovani saborski zastupnice i zastupnici, evo ja bi rekla pred nam je 3 izvješća, šestomjesečna izvješća koja obuhvaćaju period do prosinca 2018.g. Danas se iz sredstava EU financira 80% javnih investicija. Razvidno je iz sva 3 izvješća da zapravo jako loše koristimo EU sredstava, da ih sporo ulažemo u gospodarstvo i da ti investicijski ciklusi napreduju jako sporo, dugo traju procesi i samih raspisivanja natječaja, dugo traje i sam proces odobravanja natječaja, a kasnije imamo velike probleme prilikom ugovaranja samih projekata u smislu prilagođenih i stručnih kapaciteta u provedbi javnih nabava jer tu se vidi da zapravo nemamo dovoljne stručne administrativne i druge kapacitete. Hvaliti se sa 61,85% ugovorenosti sredstava u 2019.g. moram reći da baš i nije neki uspjeh obzirom da znamo da je tek 17% troškova onih investicija koje su zapravo dogodile se u RH ovjereno i da je zapravo taj broj poražavajući. Razvidno je, kao što sam rekla, da iz ovih izvješća da imamo ogromne probleme u realizaciji projekata, da će nam doći 2021.g. da ćemo imati novu financijsko razdoblje na raspolaganju, a da zapravo nećemo uhvatiti korak sa onim starim i zapravo, bavit ćemo se i u novom financijskom razdoblju onim projektima koji su davno trebali biti završeni, tek ćemo 2021. otkrivati nove korekcije, nove nepravilnosti, nove nezakonitosti jer sustav dobro ne funkcionira. Molim vas odgovor u završnom izlaganju, obzirom da niste zatvorili Operativni program prometa iz 2013.2013. godine, da mi kažete kada ćete ga zatvoriti, konkretno i koliko je iznos nezakonitosti odnosno nepravilnosti u Operativnom programu 2007.-2013. godine. Isto tako, molim vas, obzirom da u ovim izvješćima nije naveden podatak o trajanju evaluacije projekata, nije naveden podatak o broju odgođenih natječaja, o dugim rokovima čekanja isplate korisnica, po zahtjevima za nadoknadu sredstava, znači, meni se javljaju svakodnevno predstavnici udruga, predstavnici građana, predstavnici poduzetnica, koji zapravo imaju probleme s likvidnosti jer institucije, znači u sustavu ne ne poštuju rokove o isplati korištenih odnosno utrošenih sredstava. Znači, naše udruge, naši poduzetnici, naše jedinice lokalne samouprave imaju veliki problem jer zapravo ne mogu, kada i podnesu zahtjev za nadoknadom sredstava, taj proces jednostavno traje predugo. Isto tako, zanima me kada, kao sustav, planirate otkloniti postojanje dvostrukih kriterija, jer ako naš poduzetnik zakasni i jednu sekundu, ako naš poduzetnik i nema potpis na svim papirima koje je trebao imati, on je automatski isključen, no isto ne vrijedi za sustav. Sustav probija rokovi i kod odobravanja izvješća za nadoknadom sredstava, probijaju se rokovi i na izjavljene prigovore, znači, preko godine dana, ljudi su čekali na odluke usvajanju, odnosno neusvajanju njihovih prigovora i sama evaluacija probija rokove, iako je predviđeno 120 dana, toga nema. Imate dvostruke kriterije u sustavu. Jedni vrijede za korisnike, a druge vrijede za one koji građani plaćaju javnim novcem. Znači, ti ljudi su u sustavu i ne ispunjavaju svoju svrhu. Porazno je da se u 2019. kompliciraju dodatno nacionalne procedure jer, recimo u poljoprivredi, mladi poljoprivrednici čekaju evaluaciju preko 240 dana. Znači od 13. travnja 2018. do 13. lipnja 2018. trajao je natječaj i onda je ministar tek u 3. mj. 2019. rekao svi koji su podnijeli zahtjev proći će. Ali ljudi su već mogli, da je to napravljeno u 5. mj., svi koji su podnijeli zahtjev, što na napravio ministar Romić dok je bio ministar poljoprivrede, za mlade poljoprivrednike, mi bi već u ljetu 2018. imali ogroman val investicija, a ne bi se bavili to kasnije. Poteškoće koje su vidljive i golim okom iz ovog izvješća ukazuju na nedostatak donošenja pravovremenih odluka. Na stalno odgađanje rješavanja nagomilanih problema i na tromost javne uprave. Potrebna je suštinska reforma javne uprave, a njen napredak ne vidi se ni golim okom. Vremena više nema i niste radili, to je vidljivo, a kad se ne realiziraju projekti, onda ćete to svaliti da ide realizacija slabo jer gradovi, jer općine, jer županije, jer gradska komunalna poduzeća nemaju financijske i stručne kapacitete. I nama je to jasno. Meni je to jasno. Ali, građani jako dobro znaju pod čijim je upravom bila javna uprava proteklih godina, jako dobro znaju tko se je zapošljavao u ta gradska poduzeća i da je zapravo to bio poligon za zbrinjavanje stranačkih kadrova. Problem u provedbi vodovoda i odvodnje, problem sa ugrađivanjem pročišćivača, pa sve to svoji. Obećalo se podizanje kvalitete života građana, no natječaji se otkazuju. Otkazuju se javne nabave koje su započele 2016. godine, recimo u Velikoj Gorici jer su došle ponude koje su 30% veće. Slabo napreduju realizacije, znači, ugovorenih projekata, a u javnost svakim danom dopiru informacije o milijunskim korekcijama na temelju nepravilnosti koje se utvrđuju zbog nezakonitog postupanja. Nemojte se sutra čuditi fiskalnim kapacitetima gradova i općina jer vi ste ih razmrvili kako bi zapravo vladali. Ponovit ću po tko zna koji put, da županije ne ispunjavaju povjerene im zadaće u području obrazovanja, zdravstvene usluge, a isto tako je to vidljivo i na projektima gospodarenja otpada. Jednostavno, tu ćemo doživjeti pravi poraz i Hrvatska će već 2020. g. morati plaćati ogromne penale jer zapravo nismo uspostavili model kružnog gospodarstva gospodarenja otpadom. Zanima me, pošto je ovdje državni tajnik, da mi konkretno odgovori na pitanja, koliko ste dosad potrošili na medijsku kampanju strategije Hrvatske 2030. godine? Konkretan odgovor u završnom izlaganju vas molim. Koliko ste potrošili javnog novca na promidžbu projekta prazne Slavonije? Konkretan odgovor vas molim u vašem završnom izlaganju. Prema operativnom programu konkurentnost i kohezija, u 5 slavonskih županija, iako se hvalite projektom, uloženo je svega 14% sredstava. U Zagreb je uloženo 31%. Operativni program učinkoviti ljudski potencijali, u 5 slavonskih županija, od ukupno 100% sredstava, uloženo je tek 8% i to je razvidno iz ovog izvješća. Komentiram zadnje izvješće obzirom da ono pokazuje zadnje podatke. Molim isto tako, da se ubuduće u izvješćima, da se ona zapravo još više osiguraju transparentnost pa da se pod točkom 5. Nepravilnosti, gdje je prikaz onih nepravilnosti iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija i po svim drugim operativnim programima da zapravo se prikaže koliki je iznos svakog nepravilnog izdatka. Znači građani i mi ovdje u Hrvatskom saboru, nas zanima evo konkretno poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije. Kaže izmjena uvjeta sposobnosti nakon otvaranja ponuda. Kako je to nekome palo na pamet uopće da to radi i vi ste odredili korekciju od 10%. I sad koliko iznosi ta financijska korekcija, je li to milijun, je li to dva milijuna kuna? Je li to 5? Građani to imaju i moraju znati. Isto tako mi imamo brojne, doslovno brojne projekte koji se odnose na gradnju studentskih domova, mene zanima koji su to studentski domovi i u kojim mjestima se nalaze. Znači isto tako imamo opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija i tu će se kaže izvršiti povrat od 5% vrijednosti provedene nabave. Znači kaže, uzrok je diskriminirajuće tehničke specifikacije i samo 5%, minimalna korekcija je 25% ukoliko su se dogodile neke olakotne okolnosti može doći do smanjivanja korekcije. Tko kaže da će to ostati na 5% nakon što dođe komisija? Molim vas konkretan odgovor u završnom izlaganju obzirom da sam u stalnom kontaktu sa Europskom komisijom jer ovdje ne mogu doći do određenih podataka od strane resornog ministarstva pa vas molim odgovor. Iz zadnjeg izvješća do 31. prosinca 2018. godine vidljivo je da je Europska komisija tražila provođenje određenih korektivnih i preventivnih mjera. Nemojte meni govoriti o tome da 2019. su vas tražili jer imate nedostatak ljudi u sustavu, to nije razlog zašto su vas tražili. Recite zašto su vas tražili i koje su to korektivne mjere. Odnose li se one možda na plaćanja prema Hrvatskoj? U izvješću se spominje akcijski plan za unapređenje rada sustava upravljanja i kontrole operativnog programa konkurentnosti i kohezija koji je najveći operativni program sa uključenim korektivnim i preventivnim mjerama za jačanje sustava koje je tražila Europska komisija na temelju ARPA-inog konačnog izvješća. Znači navedite mi točne razloge jasno i konkretno u završnom izvješću zašto je komisija to tražila. Ovo nije uobičajeno. Obzirom da na neka pitanja ne dobivam odgovor molim vas konkretan scenarij, izgledni za projekt Dugo Selo-Križevci obzirom na presudu upravnog suda, znači to vas molim. Jer cijela investicija je vrijedna 1,3 milijarde kuna, zanima me hoće li to pasti na leđa, znači državnog proračuna i svih korisnika odnosno građana u RH. Isto tako Isto tako vas molim, obzirom da ste vi zaduženi za korištenje i nadzor kao upravljačko tijelo cijeloga sustava koliko je nepravilnosti u prioritetnoj osi koja se odnosi na tehničku pomoć i koja ministarstva su to isto počinila. Kako ćemo mi kao građani vjerovati da Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova dobro upravlja sa novcem, kada i samo prilikom ugovaranja radi greške, radi nepravilnosti a oni bi trebali biti predvodnica, trebali bi biti perjanica stručnog kadra. Pa nije se ni čuditi nekoj manjoj općini ili nekom manjem komunalnom poduzeću kada ima problem sa javnom nabavom kada vi imate problema u ugovaranju tehničke pomoći. Molim vas konkretan iznos koliko je nepravilnosti u prioritetnoj osi tehničke pomoći, tko ih je počinio od korisnika u sustavu, znači koje ministarstvo ili provedbeno tijelo razine dva. Te vas molim, obzirom da svakodnevno primam upite kada će biti natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća, danas je već lipanj 2019. godine, u indikativnom planu objave iako je bilo najavljeno da će biti u lipnju 2019. godine njega više nema. Tog natječaja više nema, mene zanima konkretno kada će biti natječaj za energetsku obnovu kuća jer bilo bi dobro da bude što prije da se ti projekti prijave, da korisnici zapravo izvrše i obnove i da zapravo dočekaju zimu spremno. I evo ja bih htjela reći nemamo se čime pohvaliti kada su u pitanju EU fondovi, slabo to, teško i loše i koristimo, ponajprije zbog izostanka suštinske reforme javne uprave, teritorijalnog, uopće nemotiviranosti za teritorijalni znači preustroj Hrvatske jer ovakva razmrvljenost iako omogućava određenim političkim skupinama da vladaju ona ne ide u korist građana RH. I to bih htjela reći da dva projekta koja se tiču Ministarstva uprave a odnose se na upravljanje sustava, uvođenje sustava kvalitete u javnu upravu i kompetencijski okvir koji bi trebao osigurati profesionalizaciju od 53 milijuna kuna koliko je ugovoreno realizirano je prema odgovoru Ministarstva rada i mirovinskog sustava svega 180 tisuća kuna. Tako da napretka u tom pogledu nema. Hvala. Prije prelaska na iduću raspravu pozdravimo svi zajedno nastavnice, učenice i učenike O.Š. Stjepan Radić iz Metkovića, dobro došli! Sada bih molio kolegu Branka Hrga u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicom. Svi su ovdje govorili da se europski projekti i dugo pripremaju, da je proces dugotrajan, da to jako teško ide a mi danas govorimo o izvješću za drugo polugodište 2017., pa onda kad govorimo o dugotrajnom procesu onda se moramo vratiti još jedno godinu, dvije, tri ispred 2017. godine i reći da ako i ovo izvješće ima manjkavosti i ako i ima slabije realizacije da je to ipak onda zasluga pod navodnicima onih koji su to radili tamo 2014., '15. i i čak i '16. godine u onom jednom razdoblju kad smo se isto tražili i pronalazili i nismo baš bili u tome agilni. I to je rezultat ovog izvješća. Rezultat rada ili nerada, sposobnosti ili nesposobnosti tog vremena je u ovom izvješću. Ono je kao takovo, sa brojkama koje jesu pozitivno, bolje je nego, bolji su rezultati znači nego su bili prijašnjih godina i mi ga kao klub ocjenjujemo pozitivno. Činjenica jest da bi bilo dobro da se je možda u izvješću malo više naglasilo što se je pripremilo sve tijekom 2017. i tog razdoblja 2017. godine i što će se realizirati, što se sada realizira u ovom vremenu. Onda bi dobili jednu malo bolju sliku, ali izvješće se radi na ovaj način, tako je propisano ono je tu. Ali je upravo želim naglasiti taj dio, da se je u tom vremenu u tom periodu pokrenuo sustav, da su se pokrenuli projekti i da ih nikada nije bilo koliko ih ima sada. Vi danas imate situaciju da skoro da nema neke općine ili grada u RH koji nema neki EU projekt, skoro da nema. Male općine dolaze do projekata vrijednih 10-tke milijuna kuna. Jel se netko sjeća takvog perioda u RH od ovog ustroja od kako je stvorena ova naša država? Nema takvog perioda i on je tu. Znači dobar dio tih programa je pripreman upravo u 2017. godini. Malo ću se ovdje vezati na sadašnje vrijeme i na programe infrastrukturnog tipa znači na aglomeracije. Sjećamo se dobro 2010. godine su započeli projekti priprema aglomeracija, sada su oni da tako kažem u punom zamahu. Govorilo se često puta da lokalne samouprave nemaju pripremljene programe, nemaju pripremljene projekte, nemaju građevinske dozvole, nemaju ovo, nemaju ono i tako je to tapkalo sve u mjestu. Pa što se je to onda dogodilo od 2017. do 2019. da sada najedanput imamo projekata preko milijardu kuna već, milijardu EUR-a ugovorenih i da imamo pripremljenih za 2, za preko 2 milijarde EUR-a. O tome ne govorimo, a to je rezultat dijelom rada i u ovom razdoblju o kojem mi ovdje govorimo. I to tako treba sagledavati. Dakle, imamo projekata, realizacija ide unaprijed, ona se drastično povećava, ali mene ovdje sada u stvari zanima pošto je ovdje državni tajnik da možda u onom dijelu kada ćete se obraćati malo čujemo informacije, one su vrlo bitne za lokalne samouprave, što je sada sa tim aglomeracijama, alokacija je milijardu i nešto EUR-a, potrebe su 2 milijarde, kakva su očekivanja, što je sa tim svim pripremljenim projektima jer su se ljudi jako napregnuli, pokazali su da ipak unatoč svim tim poteškoćama, administrativnim preprekama, sve ono što ih na tom putu lupa po glavi i po nogama su uspjeli pripremiti projekte, uspjeli su ih napraviti, uspjeli su ih dovesti do faze da se može krenuti u realizaciju varijanta, kakve su šanse da se osigura i taj, ta razlika novaca i da se sa svim tim projektima može krenuti dalje kako bi nam izvješće o narednom periodu bila i te kako bogata realizacijom, bogata brojkama i bogata realiziranim postocima projekata. To je ono što nas ovoga trenutka interesira jer ovo je drugo polugodište 2017. godine. Dragom Bogu svejedno što se je tada ovdje napravilo, gotovo je, to se više ne može popraviti. Ali ono što je pred nama to je bitno, da bi nam naredna izvješća bila bolja, bogatija i punija. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu Klub zastupnika HNS-a, poštovana kolegica Makar. Izvolite. **Makar, Hvala lijepa poštovani predsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, evo danas raspravljamo o Izvješćima o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. Kao što smo već čuli u izlaganju i prezentaciji državnog tajnika i tu kolegica koje su spominjale i kolega, određene podatke koji obuhvaćaju ključne o provedbi programa financijskog razdoblja 2014.- '20. i to Operativnog programa konkurentnost i kohezija koji je zapravo i najjači program, zatim imamo tu učinkoviti ljudski potencijali, ruralni razvoj, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo i to upravo polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti u povlačenju s posebnim osvrtom na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Točno je da kad se spomene EU svi odmah pomislimo na fondove EU i pomoći i mogućnosti koji nam oni pružaju, jer stvarno točno je da prođemo li kroz naše općine, kroz naše gradove u bilo, skoro u svim naseljima gdje ima nekih javnih zgrada ili poduzetnika stvarno se gradi uz pomoć sredstava EU. To vidimo i po oznakama koje su da li na gradilištima, da li na već izvršenim i završenim zgradama gdje piše da su obnovljene uz pomoć sredstava EU. Pa je dobro da spomenemo neke konkretne podatke, neke brojke. Iz ovog aktualnog financijskog ciklusa u izvještajnom razdoblju koje zajedno obuhvaća 18 mjeseci, ugovoreno je 4,24 milijarde EUR-a. 2018. ukupno je ugovoreno 6,63 milijarde EUR-a, što iznosi 61,85% od ukupno dodijeljenih sredstava koja iznose 10,73 milijarde EUR-a. Ukupna plaćanja iznose 1,98 milijardi EUR-a odnosno 18,5% od ukupno dodijeljenih sredstava. Ako uzmemo promatrano razdoblje, ovo su podaci koji donekle ohrabruju jer u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. ugovoreno je 1,33 od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. 1,34 milijarde EUR-a, dok značajan pomak odnosno povećanje bilježimo u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. kada je ugovoreno 1,56 milijardi Dakle, vidljiv je trend rasta ugovaranja, kao i povećanje isplata korisnicima, te ubrzanje dinamike ovjerenih i doznačenih sredstava. Međutim, uočena je i korelacija kao što smo čuli već i u odgovorima državnog tajnika zbog čega, zbog porasta broja nepravilnosti i povećanja brzine ugovaranja. U drugoj polovici 2017. imamo zabilježeno 28 slučaja, u 2018. u prvoj polovici 49, u drugoj 2018., 58. Kao najčešći razlozi

bez obzira na sve okolnosti, moramo uzimati u obzir da bi takvih slučajeva trebalo biti što manje, jer od 2008. do 2017. ukupno je utvrđeno 975 takvih slučajeva, dok je zatvoreno 682 slučaja. Iz EU fondova za razdoblje 2014.-2020. u RH je tijekom izvještajnog razdoblja, dakle, u tih 18 mjeseci ukupno ugovoreno 1,56 milijardi EUR-a iz EU fondova i to u okviru operativnog programa konkurentnosti i kohezija, ugovoreno je 904 milijuna EUR-a, plaćeno 254 ili s 31. prosincom je to 63,4 ugovoreno 14,12 je ukupno plaćeno. U okviru ljudskih potencijala ugovoreno je nešto manje od 500 milijuna EUR-a, plaćeno 210, to je ugovorenost 63%, isplaćeno nešto više od 21%. U okviru ruralnog razvoja imamo ugovoreno 142 milijuna, plaćeno 126. u okviru pomorstvo i ribarstvo imamo ugovoreno 17 milijuna, nešto malo više, isplaćeno je 20 zbog onih prijašnjih ugovorenih. Gledajući ukupno, iz EU fondova za razdoblje 2007.-2013. u RH je tijekom izvještajnog razdoblja smanjena vrijednost ugovorenih sredstava negdje za 110 milijuna EUR-a. Ukupno, do 31. prosinca 2018. ugovoreno je 1,27 milijardi EUR-a odnosno 99,7% dodijeljenih sredstava koja su iznosila 1,28 1,28 milijardi EUR-a. Na temelju ovih podataka koje smo vidjeli u ovom izvješću, na temelju informacija koje dobivamo sa terena, da li se možemo smatrati uspješnim u povlačenju sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova? Generalno, uvijek se može više, vidimo da je trend rasta povlačenja tih sredstava, ali još uvijek je to nedovoljno i mora i može bolje, ali trebamo biti uspješniji, to je lako reći, trebamo stvoriti zapravo pretpostavke i mogućnosti kvalitetnog djelovanja na tom području, od same pripreme projekata, od daljnje pomoći kod apliciranja tih projekata i stvarno osigurati kvalitetne ljude da mogu pratiti i pomagati u realizaciji tih projekata. Evo, a nešto konkretnije sigurno će moj kolega Batinić, koji koji se i sam susreće upravo s tim problemima na terenu. da, činjenica je da ovo o čemu je sad i kolegica Makar govorila, znači, o ovim razdobljima po šest mjeseci, to su programi odnosno na neki način i smjernice koje su dogovarane davno prije. Ono što bi se želio osvrnuti u svom dijelu, to je prvenstveno ono što nas čeka, a to je nova financijska perspektiva. Iz ovih izvješća vidljivo je i možemo govoriti generalno i ono uvijek se postavlja to pitanje koliko smo uspješni u privlačenju i povlačenju sredstava, to je ono ugovoreno i isplaćeno i što je između. Činjenica je da i određeni dio zakonske regulative se promijenio u dijelu, pogotovo što se tiče regionalnog razvoja, što se tiče indeksa razvijenosti, međutim, ono što ne može se isčitati iz ovih izvješća i nije u konačnici niti moguće, niti je cilj, a po meni bi se i po nama u HNS-u svakako bi se trebalo voditi računa za što se koristi europski novac. Kad su se definirali operativni programi, ovdje naravno svaki operativni program ima svoj cilj pa tako imaju i svoje nazive i što se sa njima postiže. Isto tako povlačim paralelu, imali smo jednako tako i još uvijek imamo zakone koji definiraju određena područja kao što je brdsko-planinsko, kao što su otoci i ako to poistovjetite sa operativnom programima, meni bi isto tako bilo vrlo interesantno a vjerujem i znakovito i bila bi pomoć svima nama a pogotovo ljudima koji provode, vama u ministarstvu, koliko se uspjelo eventualno postići indeksi razvijenosti ili neki drugi parametar određene sredine koje je kandidirala i dobila određeni projekt za financiranje europskim novcem. To bi bilo vrlo interesantno međutim nažalost to se ne prati. Nadalje, u ovom periodu i o kojem su izvješća, i sami vidimo da imamo određenih problema i otegnutih okolnosti u samom povlačenju toga novca da tako kažemo odnosno u realizaciji. Da li postoje određeni momenti koje smo sami nametnuli kao administrativne barijere da tako velim i da li ih možemo u novoj financijskoj perspektivi olakšati ili naprosto maknuti. Kad pogledamo posredničko tijelo jedno pa drugo, pa sve te procedure od same ideje pa realizacije projekta, znači tu nije samo jedan dionik, tu je nekoliko segmenata je pokriveno. Činjenica je, suočeni smo i sa određenim problemima trenutno što se tiče u samoj provedbi, u realizaciji. Od izrade projekta, projektne dokumentacije, projektanata, nema deficitarnosti jer morate čekate po nekoliko mjeseci do godine dana bi mogli realizirati odnosno napraviti glavni projekt za nekakav objekt da li je to vrtić, da li je to već nešto drugo. Što se tiče same realizacije, cijene su drastično porasle a isto tako uočava se nedostatak građevinskih opera, građevinske operative odnosno nedostatak onih koji će realizirati taj projekt u samom provedbi a provedba je definirana određenim rokovima. Naravno, niti ministarstvo niti mi možemo utjecati na te stvari ali velim, to mogu biti kao nešto što se svakako u projiciranju slijedeće financijske perspektive programski gledano od strane RH, trebalo bi pokušati prevenirati da se te stvari ne događaju. Nadalje, valorizacija i ne samo kvantifikacija nego i kvalifikacija određenih projekata, što oni imaju u konačnici za činiti, čime će polučiti kroz jedan dio operativnih programa, financiralo se svega i svačega, i što je bilo u strateškim dokumentima lokalnih samouprava ili regionalnog i što nije bilo. Nažalost, određene stvari su funkcionirale po modelu, aha to je mogućnost, idem idem to a zašto to, zašto što to mogu a ono što mi treba, što je životno važno, za bolji standard građana, za neke druge stvari koje su prioritetne, za to naprosto nema novaca. I onda idem i trošim vlastite resurse, vlastito učešće, vlastita sredstva za nešto što mi nije prioritetno jer to jedino mogu kandidirati za europski novac. Znači to je ono kad se govori o planiranju, o strateškim dokumentima i valorizaciji postojećih strategija od strane nadležnih tijela, da li se to može kandidirati, da li uopće možeš ti kandidirati kao lokalna samouprava ili regionalna ili nebitno tko. Znači, činjenica je da nema puno vremena međutim mislim da se ipak može kroz i kroz određene dokumente i kroz pripremu operativnih programa, da se može i u tom djelu, naravno, uvijek se postavlja pitanje što će nam Europa odobriti, međutim, mislim da nije problem u Europi, možda ne toliko koliko se želi prikazati, više je problem u nama samima. Mislim da mi još na razini RH ne znamo svoje neke prioritete, prioritetne linije u kom smjeru, što i kako želimo i želimo iskoristiti europski novac. Mislim da moramo krenuti sami od sebe u tome djelu. Što se tiče ovih izvješća, naravno i kolegice je rekla, mi ćemo HNS-u podržati, međutim volio bi da ukoliko naravno će vam biti omogućeno i što se tiče samih vremena, da se pokuša u tim izvješćima osvrnuti kratko i na kvantifikaciju i kvalifikaciju projekata kroz operativne programe, bilo bi vrlo interesantno jer kroz neke programe operativne, financira se pa jedna široka lepeza, ne bih htio upotrijebit jedan možda gori naziv ali jedna po nama u HNS-u, dakle preširoka lepeza mogućnosti se daje i naravno onda ispada da netko tko ima indeks razvijenosti veći ne može kandidirati kandidirati jer dobiva premali broj bodova a ne gleda se fiskalni kapacitet neovisno o indeksu razvijenosti pojedine lokalne samouprave, da li može vlastitim sredstvima realizirati nešto što je od strateškog interesa, hvala.

kako bi se konzultirala s kolegama u klubu i kako bi upozorila hrvatsku javnost vezano za izvješća za korištenje europskih sredstava, za tri izvješća na ovu točku dnevnog reda. Poštovani kolegice i kolege, ovdje danas nema resorne ministre. Danas je 2019. g., 5 g. već koristimo europska a tek je 17% sredstava za pravi prešlo Breganu. Ono što je razvodno iz ovih izvješća je da je 618 milijuna i prema odgovorima resornog ministarstva zapravo nepravilnosti. Nama konstantno jer se sustavom dobro ne upravlja jer sustav ne sprečava i nema dovoljno dobre mjere, generiraju se nepravilnosti u iznosu od 618 milijuna kuna prema Operativnom programu konkurentnost i kohezija. Izostala je suštinska reforma javne uprave, koja će osigurati profesionalizaciju usluge, digitalizaciju, a isto tako, napraviti novi model teritorijalnog preustroja jer ovakva rascjepkanost ne odgovara ni fiskalnom kapacitetu svake jedinice lokalne samouprave, niti imamo toliko stručnog kadra na terenu. Isto tako bih upitala resorno ministarstvo, koliko je zapravo nepravilnosti podnijeto, ne samo prema OLAF-u koliko je podnijeto prema DORH-u? Je li zaista moguće da je toliko javnih nabava u kojem oni koji rade samu proceduru javne nabave ne znaju napisati odnosno prilagoditi specifikacije, a da ne pogoduju određenom proizvođaču. Danas je Hrvatska suočena i nakon 5 godina sa dvostrukim kriterijima za sustav i za korisnike. Dugi rokovi, odgođeni natječaji

11,30 nastavljamo sa radom. Ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a govoriti će gospođa Vesna Pusić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom. Tema su izvješća o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova za drugu polovicu 2017. i cijelu 2018. razbijenu u dva izvješća dakle za prvu i za drugu polovicu. O mnogim temama o kojima ovdje razgovaramo de facto nam je možda najznačajnije upravo ovo izvješće za drugu polovicu 2018. jer tu imamo i neke podatke o ukupno iskorištenim sredstvima u različitim fazama, dakle od ugovaranja do faktičke isplate krajnjim korisnicima. Dakle koliko se ukupno do konca prošle godine u ovom financijskom razdoblju ili u ovom proračunu EU što se Hrvatske tiče napravilo. Ukupna sredstva za četiri operativna programa, o tome ću govoriti, govoriti ću u prvom redu o ova četiri operativna programa, ne toliko o onome što je zapravo završavanje poslova iz ranijih razdoblja, to su pretpristupni fondovi, dakle od četiri operativna programa koji su sada na dnevnom redu i nešto o geografskoj raspoređenosti korištenja fondova koja mislim da treba biti i zvono na uzbunu ali i upozorenje da tu treba nešto popraviti, pomoći, uvesti neke nove mehanizme da koristimo te fondove za ono za što su de facto svi skupa namijenjeni a to je ujednačeniji razvoj. Dakle ukupno dodijeljena sredstva za četiri operativna programa u ovom proračunu EU od 2014. do 2020. su 10 milijardi 727 milijuna 450 tisuća eura. Bez ikakve konkurencije apsolutno najznačajniji operativni program je konkurentnost i kohezija. I mislim da je važno to držati na umu jer kada se gledaju onda neki prosjeci može se malo zamagliti stvarna situacija. Dakle konkurentnost i kohezija ili operativni program konkurentnost i kohezija na to otpada cca. 70% ukupno alociranih sredstava za Hrvatsku, 79% je u konkurentnost i kohezija a 30% u svemu ostalome. I prema tome je jasno da sve što je ugovoreno u području konkurentnosti i kohezije što se izražava u postocima je višestruko veći novac nego bilo što što je dogovoreno u bilo kojem drugom operativnom programu. Samo za ilustraciju ću reći a na te brojke ću se vratiti 10% konkurentnosti i kohezije je 683 milijuna eura, 10% pomorstva i ribarstva je 25 milijuna eura. Tako da znamo da postoci su postoci a apsolutni iznosi su apsolutni iznosi su apsolutni iznosi. Dakle konkurentnost i kohezija proizlazi da je to ono na što u prvom redu trebamo gledati. Tu su ugovorena sredstva za 2018., padaju u odnosu na drugi dio 2017. Dakle postotak ugovorenih sredstava iz područja najvećeg, onog koji pokriva 70% ukupnog novca koji je stavljen na raspolaganje RH u tom području je u 2018. postotno dogovoreno manje nego u izvještajnom razdoblju druga polovica 2017. Druga primjedba, iz tablice se ne vide skokovi koji su opisani u tekstu, dakle napredak u ugovaranju i plaćanju. Naročito se ne vide tu gdje ima najviše novaca. U tekstu i u medijskim natpisima i u prezentaciji ovdje se govori o velikim skokovima u iskorištavanju sredstava međutim tablice to ne podržavaju. Ako pogledate kako izgledaju tablice taj napredak se ne vidi, naročito kada se radi o konkurentnosti i koheziji dakle najvećoj da tako kažem novaca ili sumi novaca pa bi tu bilo potrebno određeno pojašnjenje. I moja treća primjedba uvodno je da zato kažem da je naročito zanimljivo ovaj dio izvješća koji se odnosi na konac 2018. dakle na drugu polovicu 2018., na kraju 5 od 7 godina ugovornog razdoblja i ja znam da postoji taj famozni N+3 ali ali svejedno u ovom trenutku doći će nova sredstva, morati će se prezentirati i kandirati novi programi, morati će administrirati nova sredstva i novi programi. Dakle sve što se da tu završiti bilo bi dobro završiti naročito što se tiče ugovaranja, dakle, na kraju, 5 od 7 godina, ugovoreno je 61% od alociranih sredstava, dakle onih sredstava koji su nam na raspolaganju. Plaćeno je 18,5% od ukupne sume, ovjereno je 17% i do krajnjih korisnika je došlo 15,9, hajmo reći 16%. Dakle na kraju 5, 5, od 7 godina, do ljudi koji faktički rade te projekte, provode i koji bi od njih trebali imati neke efekte koji bi građani koji bi od njih trebali vidjeti neke rezultate su od tih 10 milijardi i 700 i nešto milijuna eura, vidjeli 16%. To je naprosto ljudi, premalo. To je premalo, ne samo da bi nakon 5 godina to mogli nazvati uspjehom, nego i premalo da bi imalo onaj efekt koji bi trebalo imati, a to je ujednačeniji regionalni razvoj, a bome i neko stvaranje pozitivne klime i pozitivnog iskustva hrvatskog članstva u EU, a za to nam zbilja nije kriva Europa. Za to, zamislite da recimo sada smo u nekoj situaciji u kojoj imamo barem 30, da ne kažem, 50% sredstava plaćenih koja su nam doznačena, što bi to značilo i za ujednačenost razvoja, a i za razvoj općenito obzirom na 4 područja u kojima se ovi operativni programi nalaze. Malo sam uspoređivala postotke korištenih iskorištenih u različitim fazama, dakle, faze su ugovoreno, plaćeno, ovjereno i doznačeno. U različitim fazama provedbe tih programa, dakle ta tri izvještajna razdoblja. Što se ugovorenog tiče, gledam prvenstveno ovaj fond, odnosno operativni program koji pokriva 70% ukupnih sredstava, a to je konkurentnost i kohezija. U drugoj polovici 2017. ugovoreno je 17,5% sredstava, u prvoj polovici 2018. ugovoreno je 10,33% sredstava i drugoj polovici 2018. ugovoreno je 13,24% sredstava. Dakle u drugoj polugodištu 2017. ugovoreno je više iz tog ključnih 70% novaca ili ugrubo nešto preko 7 milijardi eura je ugovoreno daleko najviše. Doznačeno, što mislim da također moramo držati na umu, doznačeno 2017. iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, 2017. drugo polugodište, 3,9, hajmo reći 4%, prvo polugodište 2018. 1,4%, drugo polugodište 0,4%. To je stvarni život. To je ono što ljudi osjete, vide i to su stvarna sredstva, kao što sam rekla, 10% konkurentnosti i kohezije je 680 milijuna eura, 10% pomorstva i ribarstva je 25 milijuna eura. Prema tome, vi možete imati fantastične postotno gledano rezultate u pomorstvu i ribarstvu, u apsolutnim iznosima, to su mali novci. I sad kad gledamo po svim, po sva 4 operativna programa, u 2017. ugovoreno je 12,44% sredstava, dakle u drugom polugodištu 2017. U prvom polugodištu 2018. 12,46% sredstava i u drugom polugodištu 2018. 14,57% 14,57% sredstava. Tu, ljudi dragi se ne vidi neki dramatični skok o kojem vi govorite, to je više-manje isti postoci ugovoreni kroz 3 razdoblja, razdoblja, dakle ne vide se neki dramatični skokovi. Ima nekih skokova u doznačenim sredstvima, pa i ovjerenim sredstvima, ali sve za ove male fondove, dakle sve unutar fondova koji svi skupa pokrivaju 30% sredstava. U najvećem fondu konkurentnost i kohezija, koji pokriva 70% sredstava, toga nema. Dakle, doznačeno je u zadnjem polugodištu, drugom polugodištu 2018. je doznačeno 0,4% Nekoliko riječi, naprosto treba to gledati realno zato da bi mogli se popraviti. Nekoliko riječi o regionalnoj raspoređenosti sredstava i projekata. Ako pogledate po 4 operativna programa, a vrlo neujednačeno i u nekim situacijama nevjerojatno. Recimo, ruralni razvoj do 31.12.2018. najveći postotak sredstava u Osječko-baranjskoj županiji, ali drugi za ruralni razvoj je Grad Zagreb. Dok je npr. Požeško-slavonska županija 17-ta, to apropo programa razvoja Slavonije, 17-ta u ruralnom razvoju, čak je Grad Zagreb u ribarstvu 4, za razliku recimo od Dubrovačko i Šibensko-kninske županije koje su 8 i 9. Dakle, ima nekih vrlo neobičnih stvari, treba očito ubrzati sve aspekte, a naročito ugovaranje Operativnog programa konkurentnost i kohezija, pomoći županijama i jedinicama lokalne samouprave pri izradi i prijavljivanju projekata, uvesti isti model plaćanja i izvještavanja o troškovima prema Vladi RH odnosno prema ministarstvu kakav postoji prema EU i odgovornost za sredstava kojima upravlja i raspoređuje ih ministarstvo prema institucijama EU treba snositi ministarstvo, a ne krajnji korisnik. Krajnji korisnik treba snositi odgovornost prema ministarstvu koje ga mora nadzirat i kontrolirat i onda nećemo dolaziti u ovakve situacije u kojima smo bili i jesmo sada da se najedanput od krajnjih …/Upadica: Hvala./… korisnika koristi traži da vrate novce. Hvala. Sada je na redu gospodin Ivan Pernar koji će govoriti ispred Kluba zastupnika Živog zida i Snage. Uvaženi predsjedavajući način na koji se upravlja našom zemljom nije zadovoljavajući, a dokaz za to je da ljudi bježe iz Hrvatske i da se iseljavaju. Međutim, naš premijer Plenković to ne vidi, on tvrdi da je on uspješan premijer i da vodi Hrvatsku u pravom smjeru. Međutim, treba se postaviti pitanje ako on to smatra pravim smjerom, da li je to ujedno pravi smjer i za sve druge građane. Međutim, naš premijer čak i poraz svoje vlastite stranke na izborima prikazuje javnosti kao zapravo uspjeh i tvrdi da je zapravo i da stranku svoju vlastitu vodi u pravom smjeru, iako su birači svoje rekli i osudili su njegovu politiku. To je nesporno i to su činjenice. Način na koji Hrvatska sudjeluje u EU, način na koji bez prigovora, pogovora na bianco dajemo novac i uplaćujemo u proračun, a povratno dobivamo uz puno uvjeta ako itd. nije zadovoljavajući, a činjenica je na kraju u tome da smo mi u minusu s EU. Moram opet napomenuti da bez obzira na sredstva iz ovih tobožnjih fondova da je u tijeku ekonomsko iskorištavanje naše zemlje i samo na otplatu kamata i glavnica tih kredita bankama te iste EU mi godišnje dajemo 40 milijardi kuna. Znači, mi 20 Peljeških mostova svake godine dajemo na otplatu našeg vanjskog duga i zbog toga jer se izbija likvidnost iz Hrvatske, jer novac iz Hrvatske nestaje i stog razloga imamo unutrašnju besparicu i nelikvidnost, blokade itd. Ono o čemu mi raspravljamo u ovom saboru nije zapravo proces stvaranja novca, nije proces izlaska novca iz Hrvatske, nego se samo bavimo pitanjem raspodjele nekakvih dodijeljenih sredstava koja su realno gledano mizerna. Pogledajte koliko EU daje za migrante koji dolaze iz zemalja trećeg svijeta koliko dobivamo mi u Hrvatskoj, koliko dobiva naš čovjek. Ja se s tom politikom ne slažem, mi iz Živog zida tu politiku odbacujemo, mi iz Živog zida tu politiku ne prihvaćamo i borit ćemo se rukama i nogama protiv nje dok smo živi. Želim reći da u ovo vrijeme će ustati neki novi Mesije koji će opet narodu govoriti o poštenju i pravdi unutar ovog sustava. Govorit ćemo da je unutar ovog sustava uz razne reforme moguće postići promjene. Nekad je to govorio Božo Petrov, danas to govori netko drugi i mnogi ljudi mu vjeruju. Međutim, pitanje je hoće li na kraju biti razočarani? Iz iskustva koje smo vidjeli sa Božom Petrovom, iskustava kojeg smo vidjeli sa politikom HDZ-a i SDP-a nema je jasno da unutar ovog sustava rješenja nema. Ali problem nije u kadrovskim stvarima, mislim sekundarno je i u kadrovskim, ali hoću reći primarno je problem u tome što se našom zemljom vlada kao kolonijom, što se našom zemljom upravlja kao protektoratom i da 70% zakona koji dolaze u sabor dolaze iz Bruxellesa to je rekla i svojedobno gospođa Šuica i zapravo mi nemamo uopće mogućnost niti da o njima odlučujemo. Međutim, htio bih ovom prilikom ukazati na hrabar čin jednog mladog vojnika. Njegovo ime je, njegovo ime je Vladimir Plavša on je pozvan na Vojno-stegovni sud zato jer se usudio javno progovoriti na glas da je Hrvatska vlada marionetska, da se odluke ne donose u Zagrebu, da se ne štite interesi hrvatskih građana već da se štite interesi Washingtona i Bruxellesa odnosno da je naša vojska u potpunosti predana u službu NATO pakta, da umjesto Hrvatske granice se nalazi na Ruskoj granici, da umjesto za hrvatske interese se bori za tuđe. On je rekao da nije zadovoljan s tom politikom, rekao je da su plaće u vojski mizerne i da vojnici zato odlaze. I onda mi je Ivane ja više ne vidim smisla u služenju u ovoj i ovakvoj vojsci, pod ovakvim zapovjedništvom, pod ovakvim sustavom zapovijedanja i rekao mi je Ivane ja sam dao otkaz ja iz vojske odlazim. Međutim, svoj te riječi nije uputio nakon odlaska iz vojske nego ostalo mu je još kratko vremena do odlaska, ima još ja mislim 2 mjeseca ili mjesec dana, međutim usprkos tome pozvan je na Vojno-stegovni sud. Na Vojno-stegovnom sudu predsjednik vijeća će mu biti pukovnica Vesna Nikšić i ono što je zapravo cilj ovog procesa, po mojem sudu jest njega zastrašiti, cilj je djelovati na druge mlade vojnike da ne govore, cilj je djelovati na to da oni ušute, cilj je djelovati, po mojem sudu, na to da se njihova savjest stiša pod prijetnjom kazne. Ja ovom prilikom hoću reći da metodama zastrašivanja neće uspjeti suzbiti pobunu u Hrvatskoj vojsci, al ovdje ne govorimo o oružanoj pobuni, ovdje govorimo o pobuni duha, o pobuni svijesti, o pobuni uma jer jednostavno um tih vojnika koji su naučeni da slušaju, jednostavno i njima um govori „ljudi ovo više ovako ne ide“, to su rekli i birači na izborima Andreju Plenkoviću, to su rekli ljudi koji izlaze iz RH svakodnevno. Ja pozivam ovdje s ove govornice sve pore našeg društva, sve skupine, od vojnika, interventnih policajaca koji su prisiljeni provodit deložacije, službenika u FINA-i koji provode ovrhe, sudaca koji su prisiljeni dovoditi rješenja zapravo o deložacijama iako znaju da su krediti neotplativi i da je sama država u neotplativim kreditima i državne službenike koji su prisiljeni zapravo mrcvariti ljude, npr. oni koji rade u poreznoj upravi, da uvide da ovaj sustav sluganstva ne vodi nikamo, nikamo, da EU nas vodi u konačnu propast, razvlaštenje države i rastakanje naše državnosti, a ne u bolje sutra, sretniju budućnost i bolji životni standard uz sredstva iz EU fondova. Iz tog razloga savjest mi ne bi bila mirna kada bi podržao ovo izvješće jer ga smatram da nije ispunilo ono što je bilo osnova, a osnova je bila ono što su govorili nama Hrvatima kada smo ulazili u EU, govorili su nam da ćemo imati veći životni standard, da ćemo imat europske plaće, da ćemo imati niže cijene. umjesto europskih plaća i nižih cijena, uslijedio je prvo udar u vidu poskupljenja komunalija, struja, voda, plin, grijanje, sve je otišlo 20%, poskupile su cestarine 20%, brodarina je poskupila odnosno prijevoz brodskim linijama 20%, je poraslo, porasle su i cijene hrane, na kraju krajeva, uvedeni su i neki nameti, među ostalim, povećan je PDV ugostiteljima na 25%, 25%, uveden je porez na promet nekretninama ljudima koji kupuju prvu nekretninu, povećan je namet ljudima koji se bave turizmom odnosno boravišna pristojba, sve u svemu, nema zapravo društvene kategorije na koju Vlada nije udarila, a rast plaća i mirovina koji se u isto vrijeme dogodio nije bio ni približno u korelaciji sa rastom cijena, pogotovo cijena najma stanova, kao recimo u Zagrebu gdje jedna obitelj koja je kreditno nesposobna jer ne mogu imat posao za stalno itd. ili im je plaća mala, zapravo više nema otkuda plaćat najamninu i došlo je do toga da sve više nas zove podstanara koji nemaju od čega plaćati najam i zapravo im visi deložacija za vratom. Umjesto da se sredstvima iz EU fondova grade stanovi za naš narod, za naše stanovnike, da ostanu u ovoj zemlji, marionetska i upravljana Vlada čini suprotno, ne samo da ne daje mogućnost mladim ljudima, našim građanima, da dođu do nekretnine ili im je jeftino daje u najam, već novcem iz EU fondova migrantima i azilantima iz zemalja trećeg svijeta daje sve na pladnju, daje im besplatan smještaj, plaća im režije, daje im sva moguća prava i privilegije, koje pri tom uskraćuje svome vlastitom narodu. Pozivam hrvatski narod da ovom ludilu stane na kraj i da se na izborima pobuni protiv Andreja Plenkovića, protiv HDZ-a, protiv svih njihovih koalicijskih partnera kojima je kojima je narod presudio na izborima i da jednostavno ovoj Vladi, ovom sluganstvu i ovom poniženju hrvatskog čovjeka koji je prisiljen kopati po smeću da bi preživio, stane na kraj. Jučer sam prolazio cestom, vidio sam čovjeka koji prodaje Ulične svjetiljke, on je beskućnik, on je zapravo prosio na ulici, prosio je u isto vrijeme dok naša vojska odnosno država troši milijune na vojnu misiju u Afganistanu, dok naš premijer nudi rješenje za ukrajinsku krizu, a nema rješenje za problem beskućnika u Zagrebu, ta kriza beskućništva će bit sve gora kako će vrijeme prolazit odnosno kako će dolaziti zima, tada će tramvaji i autobusi bit njih prepuni. Naravno, premijera Plenkovića to ne zanima, ne zanimaju ga ni redovi pred pučkom kuhinjom, ne uznemiravaju ga ni vapaji obitelji koji se rastaju od svojih najmilijih, koji radi gole egzistencije su prisiljeni napuštati RH, umjesto toga on sebe predstavlja kao velikog državnika, a vidimo da nije u stanju voditi niti svoju vlastitu stranku, on se predstavlja kao velik političar poput Nerona prije nego je ispio otrov kad je rekao uoči ispijanja otvora „ah, svijet danas gubi velikog umjetnika“ jer on je bio, vjerovao za sebe da je velik umjetnik, tako i vjerojatno g. Plenković ako i jednog dana, a bi pitanje samo vremena, bude prisiljen otići će sigurno reći „ah, svijet je izgubio velikog političara“, a korumpirani i kontrolirani mediji kojima upravlja vladajuća garnitura, će pokušavati onda prikazati nekog novog Plenkovića kao rješenje, kao što su svojedobno prikazivali i Jadranku Kosor i Karamarka, a sada predstavljaju Plenkovića. Naravno, svi mediji ga pokrivaju zato jer žele prikriti izborni poraz HDZ-a. Sve ono što govorim, govorim prvenstveno radi mladih ljudi nadajući se da će oni otvoriti svoje oči i srce za istinu, za pravdu i da će se pobunit protiv sustava nepravednih autoriteta, protiv piramide moći kojoj nismo na čelu mi u HS jer nažalost politička vlast nije više u RH, HS je lutkarska predstava, a mi smo zapravo uvučeni u nju time što u njemu sudjelujemo. Međutim, ono što mogu reći jest da ja osobno kao i moj kolega odnosno predsjednik Ivan Vilibor Sinčić i moj drugi kolega Branimir Bunjac, nikad nećemo biti suradnici marionetske vlasti, uvijek ćemo govoriti istinu i borit ćemo se protiv zavjere usmjerene protiv naše zemlje i subverzije, zapravo čiji je cilj gubitak našeg nacionalnog identiteta, ponosa naših građana i zapravo njihovog dostojanstva. Pozivam premijera Plenkovića ako ima imao savjesti i morala da da ostavku. Ne na čelo HDZ-a, moja je želja da nastavi voditi HDZ u propast, moja je želja da da ostavku na mjesto premijera i raspiše nove izbore jer je on svaki kredibilitet politički izgubio. To znate vi, to znam ja. Partneri koji ga podržavaju u Saboru, poput Milanke Opačić, gospodina Tomislava Sauche i sl. tzv. žetončići u džepu džepu Milana Bandića kao i sam Milan Bandić koji je dobio manje glasova od Milorada Pupovca više nemaju nikakvu političku težinu. Narod je na izborima odbacio političku trgovinu najgoreg tipa. Međutim, svjestan sam toga da premijer Andrej Plenković nema savjest i morala i da to neće učiniti. Jer kada bi imao imalo savjesti priznao bi da ova većina koja je u saboru nije ona većina koje je izabrana od naroda, da njega podupiru ljudi trenutno u Saboru koji su bili izabrani da bi se borili protiv HDZ-a ali su prešli na njegovu stranu, oni će tvrditi poput gospode iz HNS-a i njihovog Vrdoljaka iz viših interesa radi hrvatske budućnosti itd.. Međutim vjerujem da u te teze ne vjeruju niti oni sami koji ih govore. Hrvatski narode ustani. Živjeli. Treba priznati da ste u dva navrata pa makar letimično spomenuli točke dnevnog reda o kojima ste trebali raspravljati a to je u vašem prosjeku pa vas nisam prekidao. Molim. Pozdravljamo sada učenice i učenike strukovne škole iz Gospića. Hvala što ste s nama danas i molim jedan aplauz za naše posjetitelje. Idemo dalje sa raspravom a gospodin Tomislav Žagar govoriti će ispred kluba Nezavisnih zastupnika. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Prvo pitanje koje možemo postaviti je li ova tema važna, bog si ga pitaj kome je u RH ova tema danas važna. Onima kojima bi sigurno trebala biti važna je Vladi RH jer jer ovo izvješće koje danas imamo pred sobom, ono je tako zamišljeno da svake pola godine prikazuje dinamiku povlačenja sredstava, svega onoga što se radi na EU fondovima, on može nam dati taj podatak i o brzini povlačenja. Međutim, ono što je bitnije što nam on može dati u kojem se stanju nalazi naša administracija, dakle naša javna uprava i jedinice lokalne samouprave dakle naš teritorijalni ustroj u RH. Ako krenemo od kraja izvješća, jedna evo jako važna točka glasi ovako, jačanje sustava i povećanje učinkovitosti provedbe europskih strukturnih investicijskih fondova. Uglavnom, kada čitamo taj tekst koji se nalazi na jednoj stranici, onda vidimo da se navodi kao osnovni problem nedovoljan broj zaposlenih ljudi u administraciji a vezano uz pojedine operativne programe. Moje pitanje za predstavnike Vlade je pa koliko zapravo u RH danas radi ljudi na privlačenju sredstava iz fondova EU. Možemo reći da su fondovi EU bitni za tri kategorije. Prvo su naravno investicije investicije u infrastrukturu, dakle sve ono što je naslonjeno na javne proračune, sve ono što podiže razinu kvalitete života u pojedinim sredinama od manjih do velikih projekata. A druga stvar je jačanje konkurentnosti našeg poduzetništva. I treća stvar naravno jedinice lokalne samouprave, što one rade, što rade zapravo dobar dio jedinica lokalne samouprave koji nije povukao niti kune iz sredstava, iz fondova EU. Kolega Čičak, mislim da je on predsjednik, sada se to zove Hrvatska udruga općina, nije vjerovao kada sam rekao, ja sam pokazao članak, mislim da 32 grada i u tom članku i u medijima, 32 grada u RH nisu povukla niti kune sredstava. Situacija je ozbiljna. Možemo se mi zavaravati, možemo mi stvari frizirati. I nije, naravno da situacija nije beznadna, rješava se, riješiti će se to, na neki način će se to iskemijati, mi nećemo možda sredstva povući, nekako ćemo ih dovući, nekako ćemo ih navući da s tako izrazim. Ali vjerujte badava i pušaću kad vuče cigaretu ako je duhan vlažan, teško je, ne ide, negdje zapinje. Nama je problem, ja bih volio da evo predstavnik Vlade, državni tajniče, recite što je bilo sa razgovorom koji ste vodili, ne ne znam jeste li vi vodili ili ministar Čorić sa predstavnicima komunalnih poduzeća koji se žale jer im sad ministarstvo želi nametnuti da oni plate kazne zbog procedura koje su raspisali, koje su dobili savjete iz ministarstva i nakon toga su oni upozoreni da to nije bilo, recimo izbor nadzornog inženjera, poduzeće Varkom iz Varaždina oni bi trebali platiti 20 ili 30 milijuna kuna kazne jer su poslušali jedno resorno ministarstvo pa je drugo onda reklo da to tako ne može ići i moraju platiti kazne. Nije to jedino poduzeće, neki kažu da će čak u blokadi završiti, hoće li to povećati cijenu, Druga stvar od '67. nije napravljena ni jedna pruga a sad kada se gradi i tu smo zapeli, izvođači ne mogu to odraditi, problem je kažu podizvođači u natječaju koji je bio objavljen problem je u damping cijenama, sad jedni pa drugi napuštaju gradilište, situacija govori, naravno to je pruga Dugo Sele prema Križevcima i prema Koprivnici i ova pruga koja je praktički završena pruga sv. Ivan Žabno-Vrbovec, pardon grade sv. Ivan Žabno, pruga je napravljena, išao je nadzor, našli su ne znam 50 puknuća varova, nije stvar određena još uvijek se taj tehnički pregled, taj tehnički pregled je izuzetno zahtjevan. Dakle, to su stvari koje se svakodnevno dešavaju, a direktno utječu na stanje povlačenja sredstava iz fondova EU i ne samo to, dovodi u opasnost to da ćemo mi vratiti sredstva iz fondova EU. Dakle, ne ovo što sad uplaćujemo 40 miliona EUR-a godišnje, kad zbrojimo te iznose u 7 godina pa i ono što ćemo povući nije to baš tako ni zanemariv novac, međutim za naše hrvatske prilike nama je sve to, mi smo naučili sve je bagatela, ma nije to ni velik iznos, pa mi ionako spržimo 17 milijardi na mirovine za koje nemamo novca iz mirovinskog sustava. Mi taj novac dajemo. Vlada republike, to moramo naglasiti, Vlada RH daje mirovine onima koji ih nisu zaslužili, daje, poklanja, od građana uzima novac i poklanja. To treba jasno reći. Tog novca nema to je 17 milijardi kuna svake godine, puta 5 godina evo vam iznos koji mi trebamo povući iz Europskih fondova bez ovog minusa naših uplata, ako budemo neto primatelji kako ministrica kaže. I nije, ja naravno sad uvijek kad govorim da je situacija ozbiljna da stvari nisu dobre, najmanje da mislim da kritiziram samo ovu Vladu. Puno je toga vremena prošlo, puno se toga do sada nije odradilo, ne treba plakati, ali treba zaposliti ljude. Državni tajniče znate li koliko ljudi u ovom trenutku u RH radi na tim poslovima, ali ne samo što vi govorite, zaposlili smo ove, mi smo mijenjali ovdje zakon, zakon, pa ja sam rekao i ministru onda, premijer mislim da se čak tu naljutio, ako kaže jedna vlada razgovara sa jedinicama lokalne samouprave, pa ali što rade te jedinice lokalne samouprave, ja ih ne optužujem nego dajte im onda pomozite da se stvari ubrzaju da se krenu raditi kako treba. Istina je da se mnogi, mnogi projekti koji se planiraju, oni se, ja se nadam da se nalaze, ja nisam mogao doći do registra, možda i to možete komentirati to je Središnji registar razvojnih projekata, on valjda treba imati nekakve ključeve ključeve za pristup jer nije dostupan javnosti ili je, možda ja nisam to znao pronaći. Mnogi ti projekti se određuju političkom voljom tzv. regionalnih koordinatora dakle razvojnih agencija, a slabo se i to je moj osobni stav zašto je problem općenito sa EU fondovima EU, slabo se ide na teren gdje bi se direktno vidjelo koji su to prioriteti, koji su to projekti koji su potrebni da bi se prije svega razvijalo gospodarstvo, a onda da bi se podizala razina kvalitete života u mnogim, mnogim mnogim sredinama. Mi ćemo do kraja i ove financijske perspektive uz pravilo n+3 vjerojatno uspjeti puno još stvari odraditi, međutim dolazi slijedeća financijska perspektiva treba stvari opet pripremati, trebaju ljudi na tome aktivno aktivno raditi, a bez jasnih, bez jasne vizije, bez jasne strategije što želimo postići to neće biti dobro. I nije dobro ako kažemo i ovaj podatak da danas naše iseljeništvo godišnje uplaćuje ili će za 7 godina uplatiti daleko više prema podacima HNB-a to su samo oni, one transakcije koje su evidentirane, negdje godišnje kažu oko 17 do 18 milijardi naše iseljeništvo uplaćuje na na računa u RH. Pa to je onda daleko više novca nego što mi možemo povući iz EU, a mi taj posao ne možemo dobro odraditi zašto što naši sustavi ne funkcioniraju. I sad na kraju da pojasnim ovo što, kad govorimo o jedinicama lokalne samouprave, svima koji su uključeni. Nisu ljudi krivi jer jednostavno sustav ne funkcionira. Ne mogu oni imati, netko je napisao, mislim da na ovim portalima koji se bave ekonomskim pitanjima, to vam je kao da igrate utakmicu, a sudac u toku utakmice mijenja pravila, pa onda on zviždi pa kaže ovo je do sad bio prekršaj sad više nije, tako se događa našim poduzetnicima kad se prijavljuju na ove projekte. Treba procedure svakako olakšati, na tome se nešto radilo. Treba svima ljudima koji žele se s tim baviti i koji se moraju s tim baviti omogućiti što višu razinu obrazovanja, ljudi koji su direktno preko regionalnih koordinatora uključeni u te poslove preko razvojnih agencija do ministarstva trebaju ići više na teren i vidjeti što stvarno ljudima treba, jer nama se, evo dat ću i sad dva primjera iz moje županije. Jedan je sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška, pazite ne možemo napraviti sustav navodnjavanja da bi samo sadili kukuruz poslije, ne to tako neće ići, nije to isplativo. Ili obnova dvoraca, svakome pametnom je jasno je jasno da je to lijepo, da se dvorci obnove, ali gdje su, gdje su, gdje je ono ključno gdje su radna mjesta? I sad još jedna stvar koja se u javnosti pojavljuje, ja to želim ovdje naglasiti, jer ja sam, ja nemam, da kažem ovako imam čiste ruke kao što je rekao premijer, vidim da u javnosti često izjavljuje da su predstečajne nagodbe veća pljačka od privatizacije, kakve gluposti, to je laž. Privatizacija je najveća pljačka u RH, predstečajne nagodbe su došle na temelju onda kad je novac već izvučen iz poduzeća, a isto tako sa lex Agrokorom nije on sam po sebi problematičan nego sve ono što se događa oko njega u sustavu. I to su stvari o kojima treba, treba ovoga razmišljati. Najveći problem RH je nedostatak radnog mjesta i neadekvatno plaćeno radno mjesto. Nisu problem ni ovi blokirani, Ovršni zakon. Pogledajte malo strukturu, pa najviše tih ljudi je manje, manje dužno manje od 10.000 kuna i to prema teleoperaterima, pa to ozbiljna država riješi ovako. Ali zašto, problem je što ti ljudi nemaju posla, oni će sami to riješiti. Idemo raditi i da ovi fondovi služe za razvoj gospodarstva prije svega. Naravno infrastruktura je bitna da bi se gospodarstvo razvilo ali je i kod sjedišta poduzeća vidimo te podatke objavljuje FINA, vidimo gdje su sjedišta uspješnih tvrtki, pa tamo gdje su razvijena gdje postoji infrastruktura, gdje je prometna povezanosti, pa neće sigurno doći kod mene netko kad treba sat vremena zaobilazit traktore i svašta i one kultivatore da bi stigao do prve autoceste onda ministar dođe tu iz policije, e sad ćete vi vidjeti sad kad još budete plaćali kazne jer se neki policajac ustao na lijevu nogu pa taj dan mu se činilo da ste vi neobično nezakonito zaobišli traktor. Naravno, nikoga ne optužujući ni policiju ni, svatko neka radi svoj posao, ali svatko u republici treba razmišljati da svi trebaju imati jednaka prava i da i da možemo, da pred zakonom i jednaki građani ove zemlje, a prije svega evo to i u povlačenju jer ako pogledamo sve pokazatelje i HNB što je radila ovo statističke, zapravo anketu vezano za uvođenje EUR-a onda vidimo evo recimo u Slavoniji se slabo plaća EUR-om, ljudi ne štede naravno u EUR-i jel ih nemaju, najviše euroskeptika je baš u Slavoniji. Zašto? Jel ljudi od toga ne vide koristi, eto to je ključ, ljudi ne vide koristi, a ne vide koristi jer se slabo radi i Projekt Slavonija i Baranja, ajmo ajmo reć da je on i piar, ali neka, tamo je najviše, najizdašniji su ti projekti vezani za Vodoopskrbu i odvodnju, ali tu će imat probleme jel su mnogi predimenzionirani da ne bi kasnije došli u situaciju da stvarno da moramo novac još i vraćati. Mislim što se samog izvješća tiče, nemam ja tu zamjerku, izvješće je takvo kakvo je, ne možete ga drugačije napisati nego što je, dinamika se povećava, ali moram ovako malo ipak evo sad i u šali reći, ipak Christiano Ronaldo u Juventusu povuče godišnje više novca nego mi iz EU fondova. Hvala.

Tema o kojoj razgovaramo vrlo je važna i mislim da je u hrvatskoj javnosti, medijima, jedna od najviše spominjanih riječi odnosno sintagmi, to su EU fondovi, Europski fondovi, povlačenje EU fondova, sredstava, spasit će nas samo EU fondovi. Vidite, kao ozbiljan političar i znanstvenik, kao sveučilišni profesor pripremio sam se dobro za ovo izlaganje, a mi iz Stranke promijenimo Hrvatsku ne volimo govoriti viceve, praviti cirkus u ovom HS, mi govorimo argumentima, pa su naši Odbori za financije i gospodarstvo, znači, temeljito analizirali iskorištenost strukturnih i investicijskih fondova unutar tzv. kohezijske politike EU. O čemu se ovdje, poštovani građani, radi? radi se o tome da se EU fondovi predstavljaju kao spasonosno rješenje ne samo za RH, već za sve one države koje su ispod prosjeka standarda i razvijenosti veličine BDP-a u EU. Da vas podsjetim, kada je RH ulazila u EU 1. srpnja 2013.g., tada smo imali 61% smo bili, na 61% razvijenosti životnog standarda, kako hoćete, prosječno znači EU. Do danas mi smo pali sa 61% na 59%, pa sad se postavlja pitanje kako ova i prethodne Vlade mogu objasniti narodu, stalno su govorili, uđite u EU, bit će bolje, vidite napredovat ćemo, kako to da je RH pala i ispod nas je danas u EU samo Bugarska, a i ona kako stvari stoje, će nas relativno prestić. Ovo su teške, grozne stvari, ovo traži jednostavno objašnjenje i odgovornost, dakle, onaj tko je govorio da ćemo krenuti iz prve ili druge u četvrtu brzinu, mi vidimo, mi smo krenuli u rikverc. E sad ajmo mi malo o argumentima da ljudi vide, pa koliko je taj fond kojim raspolažu, koliki je zajednički Fond EU, gospodo on je 137 milijardi EUR-a, a znate koliko je to? 1% ukupnog BDP-a 28 zemalja članica EU ili nešto oko 2% svih sredstava državnih proračuna, svih članica EU, da vam bude još jasnije, to je nešto manje od proračuna jedne Austrije ili jedne Belgije. E sad ja vas pitam ovdje kao ekonomist, sveučilišni profesor i političar, pa može li EU sa tako malo sredstava zadovoljiti potrebe, apetite, toliko slabije razvijenih zemalja od Portugala, znači, Grčke, Španjolske, Rumunjske, Bugarske, RH, pa …/Govornik se ne razumije/…itd., ne može, ne može. Zašto sam ovdje stao malo? Pa dajte ljudi, posebno vi iz Vlade gospodo, pa vi nemate svoje politike, vi šaljete poruku građanima, poduzećima, prijavljujte se u EU fondove. Zašto? Pa vi nemate nikakvu politiku, nemate investicijsku politiku, nemate ekonomsku politiku, nemate sredstva, a ima sredstava u domaćoj akumulaciji, Hrvati samo na štednji imaju oko 25, oko 200 milijardi kuna. Oko 18 milijardi kuna imamo deviznih rezervi gospodo, a na toj našoj akumulaciji se druge zemlje razvijaju, ali o tome nema govora u ovom HS jer ovaj HS je komponiran tako kako je, negativna selekcija je i ovdje građanin prosječan nema, ne možete mu nešto novo reći, već jedino odavde izlaze loši zakoni. E sada, što želim poručiti? Gledajte, kako ova Vlada odnosno njen premijer obmanjuje javnost, a nakon što on to govori, onda i svi ministri ponavljaju. Evo, on je rekao slijedeće, prvo da citiram iz vašeg izvještaja koji glasi, na dan 31. prosinca 2018.g. ugovoreno je, znači, od ukupno raspoloživih 10,73 milijarde EUR-a, što je točno, ugovoreno je 6,63 milijarde EUR-a. Znate što znači ugovorit? Od toga što ugovorite, što će bit realizirano, to je nebo i zemlja. ova Vlada je sa svojom Projekt Slavonija više posijala ugovora, po slavonskoj zemlji više se kukuruz i pšenica nema gdje sijati, a iz Slavonije i Baranje ljudi bježe, to je mazanje očiju, ali evo podaci. Dakle, od 10,7 milijardi EUR-a koliko nam stoji na raspolaganju, koliko je ugovoreno, 6,6 milijardi, međutim, mene zanima samo jedno i građane RH koliko je povučeno i isplaćeno? Znate koliko? 1,7 milijardi EUR-a odnosno 15,96% od ovog što je na raspolaganju, po tome smo mi zadnja zemlja u EU po povlačenju Europskih fondova, ljudi pa to je istina, ovo je istina što govorim, ali ali što vi čujete? Evo čujete slijedeće, evo vam izvadak iz govora premijera Andreja Plenkovića koji se poziva na citiram, na izvještaj Ministarstva financija, kaže, on je iznio podatak da je Hrvatska od 1. srpnja 2013. do 1. travnja 2019. u europski proračun uplatila 19,7 milijardi kuna. Znači toliko smo mi efektivno uplatili. A on dalje kaže, dok smo istodobno iz EU proračuna primili 34,1 milijardu kuna i on kaže dalje, što bi značilo da smo u pozitivi, u plusu od 14,4 milijarde kuna, točka. Kao Kao sveučilišni profesor, ozbiljan čovjek, neću ga nazivati lažovom, nego ću reći da govori neistinu. Pa slušajte sada podatak. Iz ovih podataka koji ste vi danas izjavili, da smo povukli 1,7 milijardi kuna, ovaj eura, to vam iznosi, gospodo 12,7 milijardi kuna. Pa gdje je razlika između ovih 34 koje 34 koje on spominje, 34,1 i 12,7 kuna, 12,7 milijardi kuna. Znači premijer Plenković je rekao, a da nije trepnuo, da je Hrvatska dobila još 21,4 milijarde kuna, što nije istina, gospodo. Pozivam ga da se suoči sa mnom na televiziji, da donese podatke i da objasni zašto dezinformira hrvatsku javnost jer ako ste vi napisali u službenom izvještaju da smo povukli samo 12,7 milijardi, da je isplaćeno, a on kaže 34,1 milijardu kuna, pa to je razlika u 21,4 milijardu kuna, netko ovdje nas gadno, teško dezinformira. Pa zar ste dotle došli da nam u lice lažete? Da sve hrvatske građane lažete? A zašto se manipulira? Pa ova Vlada vodi čitavo vrijeme PR politiku. Pa njoj je stalo samo da pozitivno, pa svaki dan mi čujemo da se ugovoreni neki novi poslovi, pa kako to ispada na kraju da se ugovori 125% više nego što ima na raspolaganju. Evo, to je gospodo ta politika obmana i manipulacija. Molim ovdje sve vas u Saboru, izađite, demantirajte ove podatke koje sam iznio. Demantirajte, molim vas. Evo, ja vas molim. Prema tome, služeni izvještaj, najinteresantnije, ovaj citat je potpisala Vlada, vi u ime Vlade danas sjedite ovdje, a g. Plenković, znači on nas obmanjuje. Neću dalje govoriti, nema smisla, stat ću ovdje, tražim od Vlade, u ime stranke Promijenimo Hrvatsku, ozbiljnih ljudi, građana, izvolite objasniti zašto nas manipulirate da smo dobili 21 milijardu kuna kuna više? Prema tome, Hrvatska je više uplatila, ima već, ona gubi i odnosu na uplate u EU proračun. To je istina i još jedna zaključna stvar. Dominantno se iz sredstava EU fondova troši na infrastrukturu i to je potrebno. A što znači kohezija? Ona znači težnju uravnoteženom razvoju, da imamo gospodarski, tehnološki, u to se marginalno ulaže. Tako mi nikad nećemo doći do prosjeka, gospodo. Jer vi ste se kao u onom filmu Igre gladi vezali za trku za EU fondovima, nemate ekonomske politike, nemate strategije, vi ste totalno ovisni i zato morate slušati. Hvala lijepa zastupniče Lovrinović. Znači mi iz ovog izvješća vidimo da su iz EU fondova isplaćena sredstva manja nego smo ih mi uplatili u EU EU fondove. Znači mi imamo u biti minus, govorimo o isplaćenim sredstvima, ne ugovorenim, i na koncu konca me zanima zašto se u ovom izvješću sakrivaju podaci o ljudima koji su radili na tzv. natječajima i na njihovom pravdanju i na sredstvima koja su potrošena za te ljude, znači očito se radilo o desetinama tisuća ljudi koji su državni proračun koštali još dodatna sredstva, što sve upućuje na činjenicu da smo mi daleko, daleko više potrošili nego što smo dobili od EU novca, a istovremeno taj novac koji smo dobivali, morali smo trošiti za ono što je u interesu EU, a ne ono što je nama prioritet. Hvala lijepo.

partijske politike. Znači, čujemo po terenu da najviše dobivaju oni koji su sad na vlasti, njihovi poznanici, itd., što nije blago korektno. Od onoga što smo dobili, gospodo, to je, kako sam rekao, 12,7 milijardi, što je isplaćeno, 60% najmanje se ode na plaćanje uvoznih roba, za izgradnju i kanalizacije i vodovoda, znači uvoz roba i konzultantskih usluga, 60%. Pa gledajte vi koju oni sirotinju od nas prave, a uvjeravaju nas da nas razvijaju. I druga stvar, poljoprivrednicima u 5 godina nije .../Govornik se ne razumije./... godine 3,34 milijarde kuna država nije isplatila, a bila je po ugovoru sa EU obvezna jer su iz EU platili poljoprivrednicima, a država nije u 4 godine isplatila 3,34 milijarde kuna i zato je naša poljoprivreda .../Upadica: Hvala./... na nogama, na koljenima.

i kolege. Dosta je toga već rečeno u današnjoj raspravi. Je, stvari idu malo na bolje, međutim dinamika i brzina kojom odgovaramo na sve one zahtjeve koji su postavljeni pred nas, naprosto je nešto čime ne možemo biti zadovoljni. To, ne zbog toga što to kažem ja, nego činjenice i podaci. Bez obzira na pomake, činjenica jest da nakon 5 godina financijske perspektive od 2014.-2020. godine, ako uzmemo datum 31.12.2018. godine, onda možemo reći da je stanje sa korištenjem EU fondova loše. Hrvatska je zadnja na ljestvici zemalja prema doznačenim sredstvima ako pogledamo podatak zaključno sa 1. veljače 2019. g., na samom začelju smo i po ugovorenim i po ukupno uplaćenim sredstvima, konkretno po uplaćenim sredstvima ako se uspoređujemo sa ostalim zemljama EU-a, tu smo zadnji a kako govorimo o ugovorenima, onda smo tu predzadnji, iza nas je samo Španjolska. Zaostajemo i po isplaćenim sredstvima u odnosu na europski prosjek odnosno prosjek zemalja članica EU-a. Problemi su višeznačni i to ne treba biti doktor znanosti niti poseban ekspert u ovom djelu da bi se shvatilo u čemu leže problemi. Prvi problem je zasigurno reći ću dvogodišnja politička nestabilnost one prethodne Vlade Tihomira Oreškovića ali i Vlade Andreja Plenkovića na neki način do izlaska MOST-a i same te Vlade i tu smo izgubili 2 g. u pripremi, ugovaranju i provedbi projekata. I to je nešto što treba reći, znači to je produkt političke nestabilnosti, političkih previranja. Drugo, smijenjeni su određeni kvalificirani rukovodeći kadrovi u strukturama Vlade i ministarstava i naravno da u tom djelu isto tako je došlo do ponovno nekakvog uhodavanja a to nije dovelo do nekih bitnijih iskoraka u pozitivnom smislu jer da jest onda ne bismo bili na samom začelju među članicama EU-a po korištenju europskih fondova, ove 3 kategorije konkretno što sam rekla. Činjenica jest da bez obzira na velik broj zaposlenih i koji rade na europskim fondovima, ja ću ti tako kolokvijalno reći u samom sustavu, i dalje je nedostatan broj stručnih ljudi specijaliziranih baš za ovo područje i posljednja tri razloga ali ne i manje važna, čak ono što imamo prilike čuti od krajnjih korisnika, možda čak i najvažnija, a to je spora priprema novih, posebnih velikih infrastrukturnih projekata, usporena provedba ranije ugovorenih projekata i ono o čemu govorimo i u ovom izvješću kada govorimo i o nepravilnostima, to je manjak transparentnosti sustava, izbjegavanje očekivanog pritiska javnosti za veću efikasnost. Ja ću se zadržati kad govorimo o ova tri djela spora, priprema novih posebnih velikih projekata, usporena provedba ranije ugovorenih projekata i manja transparentnosti na jednom segmentu koji mi je poznat, koji dosta pratim a to je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. To je onaj mikrokozmos iz kojeg možemo vidjeti što se zapravo događa u Hrvatskoj, manje ili više u nekim drugim ministarstvima, ovisi u kojem opsegu. Prvo, nevjerojatno je da je ex ante uvjet za povlačenje sredstava za sustav obrazovanja gdje su nama ključna zapravo dva operativna programa a to su konkurentnost i kohezija sa jedne strane i učinkoviti ljudski potencijali sa s druge strane, znači .../Govornik i ESIF fondovi, ex ante uvjet je naravno kao i za većinu drugih operativnih programa, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije. I mi smo 2014. g. imali jedan veliki problem kad smo zbog Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva uprave dobili žuto svjetlo od Europske komisije gdje nam je rečeno da nam je manjkav plan ulaganja u strukovno obrazovanje i osposobljavanje i da nije jasno iz Strategije znanosti koju je usvojio Hrvatski sabor, u kom pravcu taj razvoj ide i mi ne želeći Hrvatsku dovesti u poziciju taoca nedorečenosti, da do 2020. g. ne možemo povući, ne samo mi sredstva nego to je bila, zapravo ta blokada se onda reflektira na cijeli na cijeli taj operativni program i 1 i 2, konkretno je bio problematičan ESAF, mi smo tada se obvezali Europskoj komisiji, da ćemo kroz jasan akcijski plan provedbe i kroz plan razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, trasirati put Hrvatske i dokazati da smo ozbiljna zemlja i da ono za što ćemo koristiti sredstva EU-a, zapravo imamo podlogu u dokumentima iza kojih stoji država. Mi do dandanas nemamo akcijski plan provedbe Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije. Gđa. Divjak naprosto nije, na brojnim odborima na kojima smo postavljali to pitanje, nije dala odgovor kada će on biti donesen i hoće li biti donesen. To je naprosto nevjerojatno, mislim da se to ni u jednom sustavu u državi Hrvatskoj, u ovom trenutku ne događa nego u Ministarstvu obrazovanja. Zašto to kažem? Onda je moguće da se koriste sredstva fondova recimo za uvođenje informatike protiv koja ja osobno nemam ništa, možda je potrebna u hrvatskim školama, ali takve odluke se ne donose mimo Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije, ne donose se preko noći, ne donose se na ovakav način. To je prvo, to je naprosto ludo. Drugo, kada govorimo o provedbi projekata unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja koja se sufinanciraju iz .../Govornik se ne razumije./... fondova a to se najviše tiče znanstvenih centara izvrsnosti infrastrukturnih projekata, postoji problem u brzini provedbe projekata, velika kašnjenja nastaju zapravo u procesima javne nabave, prvenstveno zbog nepripremljenosti SAFU-a odnosno Središnje agencije za financiranje ugovaranja programa i projekata EU-a i za provedbu takve vrste projekata. To je ovo govorimo da možda štekamo kada govorimo o pripremi projekata i cijeloj proceduri za velike infrastrukturne projekte. Zbog toga nama prijeti oduzimanje djela sredstva na razini ukupne dodijeljene alokacije za pojedini prioritet ako se dokaže da je isti neuspješan, a oduzimanje sredstava može imati značajan učinak za postavljane pokazatelje uspješnosti koji se u tom slučaju ne mogu dostići te mogućnost suspenzije plaćanja od strane Europske komisije blokiranjem budućih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Ministarstvo pere ruke, ne pomaže institucijama i sutra ako do toga dođe će svaliti krivicu na same institucije koje naprosto nisu servisirane na način na koji bi trebale biti servisirane. To je drugi veliki problem. veliki problem. Ili je možda problem u tome da imamo možda skrivenu namjeru u nekim korekcijama financijskim, a to je smanjivanje ukupnih sredstava, pa zato ministarstvo zapravo ne servisira da bi sebe izvuklo iz bilo kakve odgovornosti ako nije osigurano sufinanciranje, ako nema možda dovoljno sredstava za nacionalno sufinanciranje od 15%, pa se tu rascjepkava nešto što bi trebalo zapravo izgledati potpuno drugačije. I treće ono o čemu bruje mediji posljednjih dana, to su milijunski iznosi isplaćeni za metodičke digitalne priručnike to vam je Os 3 čini mi se Prioritetna os 3, podrška cjelovitoj kurikularnoj reformi. Novac u 9 mjeseci 2018. utrošeno više od 7 milijuna kuna piše jedan portal Srednja HR, novac predviđen u EU projektu isplaćen nastavnicima koji su radili na pripremi eksperimenta, isplaćeni iznosi odnose se na tek 50% izrađenosti priručnika ostatak neće biti izrađen. Zašto? Zato jer je sama pomoćnica ministra Lidija Kralj rekla da priručnici ne udovoljavaju ciljevima i zahtjevima niti predstavljaju dovoljnu vrijednost za novac. Ali ne bi u tome bio problem što se nešto plaćalo milijunskim, što sad ispada da nije zapravo dovoljno dobro, kad govorimo o europskim fondovima, nego postoji ozbiljna sumnja da se znači na isti posao plaćao dva put, da je postojalo dvostruko financiranje, s jedne strane iz Državnog proračuna, s druge strane iz fondova EU za upravo ovu namjenu. A za one koji ne znaju ministrica Divjak u tom slučaju bi trebala snositi odgovornost. Zašto? Zato jer dvostruko financiranje nije prihvatljiv izdatak. To nije prihvatljiv izdatak prema pravilima o financijskim korekcijama za projekte koji se financiraju iz EU, projekt ili dio projekta koji je dvostruko financiran, koji je financiran iz drugih izvora nije prihvatljiv izdatak. I dovela se, sebe i te ljude i državu u vrlo nezgodnu poziciju. Ovo je priča koja neće završiti tako brzo o njoj će se još puno pričati, ali dosta neozbiljan pristup,

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicom. ovo je tema koja nas i te kako trebala bi puno više zanimati nego što je to vidljivo iz nazočnosti nas samih zastupnika, ali ono što bih htjela još posebno istaknuti da pojedini zastupnici žele bagatelizirati zapravo značaj fondova i činjenice da iz, da se trenutno u Hrvatskoj 80% investicija javnih zapravo događa upravo iz tih fondova. Još više čudi što neki zastupnici nisu uspjeli uvjeriti niti svoje birače u to da je, kolika je važnost upravo ovih fondova i što se sve može s njima i na koji način napraviti. Ono što nas brine, a to je da od 2013. na ovamo pa i period prije toga kada se trebalo dobro pripremati za postupak prilikom ulaska u EU, dakle priprema i kadrovska, a isto tako i sva ostala, dakle nismo dovoljno dobro u tom periodu naučili kako te projekte pripremati, što oni sami po sebi zahtijevaju i na koji način se oni mogu dovesti do kraja kvalitetno i bez ikakvih posljedica. Ono što je važno spomenuti to su ove brojke da je zaista ugovoreno 6,63 milijarde EUR-a od 10,73 koliko je dodijeljeno u ovom razdoblju 2014. do 2020. i činjenica je da je od toga isplaćeno 18,48% ili 1,98 milijardi EUR-a. Da li je to dovoljno, nije, to svi mi znamo, međutim treba pogledati razdoblje od 2013. naovamo i u ove posljednje 2 godine kada su i na koji način su se pokušale i pokušavaju zapravo ubrzati i postupci, a isto tako i integrirati cijeli sustav da bi dao što bolji rezultat. Ja to mogu reći iz iskustva koje imam u lokalnoj samoupravi, za razliku od onih koji nikada nisu se susreli uopće sa jednim projektom i znamo koji je veliki postupak bio da bi imali smo projekt na primjeru, npr. evo Kneževe palače koji je bio nominiran, koji je ostvaren i koji smo do kraja izvršili kako treba, s tim da je bilo bezbroj prepreka koje je trebalo otkloniti u hodu, a osim jedan od velikih prepreka je bio i pitanje izvođača radova i kvalitete samih izvođača. U tijeku samog projekta se moralo ponoviti natječaj da bi se projekt mogao dovesti do kraja. Dakle, kada se čita ovo izvješće onda morate gledati kako smo mi svi skupa kao građani, pa i kao poduzetnici bili spremni za takve projekte i koliko se vodilo računa o tome projekti moraju biti pripremljeni projekti da se ne bi dogodilo da pojedini projekt dođe u pitanje da se ne izvrši izvrši do kraja ili da bude obveza jedinice lokalne samouprave da vrati u cijelosti ta sredstva. Za vrijeme, evo, ove Vlade je isto tako prepoznat model integrirane teritorijalne ulaganja, to je tj. ITU mehanizam, koji je omogućio da, s obzirom na to da smo premali kao jedinice lokalne samouprave i naše općine i gradovi, to je jedan kvalitetan mehanizam koji se pokazao vrlo učinkovit i evo, mi na nivou Hrvatske imamo takvih 7 lokacija lokacija i 7 urbanih područja. Između ostalog, to je, evo i grad Zadar sa gradom Ninom i još 13 općina koje su u sastavu tog ITU mehanizma. Zašto je to važno? Zato što na taj način zapravo objedinjavamo sve potencijale i kapacitete svih jedinice koje su zainteresirane u takvom mehanizmu i mogu na taj način ostvariti vrlo velike, velike pomake u odnosu na ono što su radile kao male jedinice pa nisu dospjeli onda napraviti kvalitetne projekte niti su bili dovoljno sposobni da to samostalno naprave. Kada usporedimo za taj ITU mehanizam da je RH imala na raspolaganju preko 345 milijuna eura, od toga je 303 milijuna eura za regionalni razvoj i koheziju, a 42 milijuna eura iz EU socijalnog fonda, onda vidimo koji je to potencijal. Npr. evo moga grada, mogu reći da za ITU mehanizam je potpisano već onaj predugovor koji je bio prije 2, nepune 2 godine i to je okvirno negdje oko 30 milijuna eura, a kada vidimo da iz kompletnog mehanizma se može povući do 530 milijuna kuna, onda to i te kako rješava veliki dio infrastrukture i sustava odvodnje i vodovoda za cijeli zapadni dio grada i to čini zapravo iznos koji je veći od jednogodišnjeg proračuna grada Zadra. Dakle, to je 85% sredstava koja su nepovratna i koja na taj način omogućavaju daljnji razvoj našeg grada i ostalih općina koje su u tom mehanizmu uključeni i na taj način, evo, stvaraju se pretpostavke, kako za razvoj turizma, ali isto tako i za razvoj privredne grane koja će omogućiti da na taj način se razvijamo puno kvalitetnije i puno brže. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Imate 3 replike. Prvi repliku je tražila gđa. Sabina Glasovac. Gđo. Perić, baš mi je drago da ste spomenuli Zadar koji je tek otkrio fondove prije, čini mi se 2 godine. Mi smo jedini grad, valjda u Hrvatskoj koji pretpristupnih fondova je povukao 0 kuna i vi to jako dobro znate, bili ste tad pročelnica za financijske, to nije vaša krivica, to je krivica Politike kojoj nije odgovaralo čisti računi, gradnja infrastrukturnih projekata i korištenje sredstava na transparentan način. Mi znamo da je Zadar, pa se poslije to preslikalo i na autoceste, tunele, poznat kao rasadnik onog modela, pola pijem, pola Šarcu dajem gdje gradom vlada provizija, a ne vizija i trebalo je puno, puno vremena da mi shvatimo da para više u proračunu nema, da je dosta toga popljačkano i da jedino što nam ostaje raditi po redu, u redu, po zakonu, transparentno i koristiti fondove. Drago mi je da smo došli pameti, bolje prije nego kasnije. **Perić, Grozdana (HDZ)** Pa za razliku od vas, mi smo cijelo vrijeme radili i vidi se što smo napravili. Prije 2 godine smo otvorili Kneževu palaču, dakle otkrili smo te fondove puno prije nego što ste vi za njih znali, a ono što se do sada napravilo, napravilo se zaista znanjem i vidi se vizijom, a ne neradom i neznanjem. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Draga kolegice Perić, lijepo je govoriti o brojevima, silnim milijunima, prikazivati ljudima kao nešto što će oni dobiti i što ćemo mi imati koristi. Pa pitam vas ja, koju je Hrvatska ostvarila korist od toga? 350 tisuća ljudi je otišlo iz Hrvatske. Novac iz fondova dobivamo uglavnom za infrastrukturu koju ćemo morati i održavati, gradovi i općine, samo pitamo odakle će ju održavati tu silnu infrastrukturu koju će napraviti iz tih fondova. Koliko smo radnih mjesta otvorili iskorištavajući fondove EU? Vidim da oni samo služe izgleda za dnevno-političke stvari kako bi se hvalilo, povukli smo ovoliko ili povukli smo onoliko. Vi ste radili. Ma vraga ste radili. Da ste radili, ne bi Hrvatska bila na dnu po svim pokazateljima po kojima je ona danas, a Stjepan Radić prije puno godine je rekao jednu mudru izreku, koja kaže ovako, jao si ga onome tko čeka kruha iz tuđe torbe, tako i nama. Gospodin Bunjac odgovor. pokazuje koliko je ugovoreno po županijama i tu govori koliko per capita je ugovoreno sredstava. Dakle, pronađite svoju županiju, vidite je li i to točno što ovdje piše i kad pogledamo da ovdje baš za ovaj dio Hrvatske istočne je čak per capita više ugovoreno nego evo npr. na Zadarsku županiju kojoj otpada 7164 kune po glavi stanovnika, onda možemo vidjeti da su šanse velike samo je pitanje koliko neko uspješno to radi. na kraju gospodin Ivica da se ubrza privlačenje sredstava iz EU-a i da će to pomoći rastu gospodarstva i rastu BDP-a u Hrvatskoj. Vidimo da stope rasta baš nisu onakve kakve su planirane a jedan od glavnih razloga je to da ste rekli da treba ubrzat procedure, skratit procedure i ojačat ljudske kapacitete a tu ste bili uspješni, preko 2000 ljudi je zaposleno, mi smo glasali za to da treba ojačati ljudske kapacitete a rezultat je samo ugovoreni i raspisani natječaji a isplaćeno malo ili slabo, svega nešto više od 18% a pogotovo vodoopskrbi i vodoodvodnji, nešto više od 10%. Znači ipak nismo odradili, a pogotovo nas iz HSS-a smeta i načelnike na terenu da se još uvijek gleda stranački pa iz nekih ministarstava po natječajima dobiju novce samo tamo gdje je HDZ na vlasti, pa nemojte to raditi, hvala vam. **Radin, Furio u zadnje 2 g. je u prosjeku rast bio 2,7, 2,8 ili 3%. Evo u ovom kvartalu, 3,9. Ostvario se višak proračuna, smanjujemo javni dug, procedure oko povlačenja sredstava se itekako reduciraju i integriraju kako bi se to što uspješnije radilo, dakle itekako se prepoznaju svi problemi koji postoje na terenu ali za to u 2 g. je očito puno napravljeno ali je pitanje koliko nije prije toga napravljeno da bi se postiglo još više. Hvala. Idemo dalje, g. Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi tajniče, kolegice i kolege, evo želim nešto reći o polugodišnjem izvješću o korištenju europskih strukturnih investicijskih fondova jer činjenica jest da imamo danas ovdje raspravu u Saboru sukob neke teorije i prakse na terenu, to uvijek dolazi u određenu razinu sukoba zbog nerazumijevanja ali i potrebe da se stalno ističu nekoliko važnih momenata kod korištenja tih fondova. Prije svega, najvažniji dio koliko smo mi nečega povukli i koliko smo mi nečega napravili u ovih nekoliko godina otkad smo ušli u EU, tj. ovu prvu financijsku perspektivu na kojoj se učimo na onome što smo učili u predpristupnim fondovima i pokušavamo primijeniti znanja koja smo učili od 2007. pa do 2013. g. i kad smo imali otvoreni postupak učenja kako se u datom trenutku kad uđemo u Uniju, možemo koristiti s tim fondovima. I naravno, veliki napad svih koji sve znaju, ja ću malo s terena s obzirom da imam pregled iz dola, znači odozdo ali i od ove razine da vidimo gdje mi to možda griješimo ili ne griješimo i zašto ova priča baš ne stoji ovako kako to oproba pokušava sebi opravdat nekako svoje zalaganje za bolje korištenje europskih fondova. Što su problemi? Problemi su u onom zadnjem djelu realizacije, realizacije i mi ne možemo reći danas da imamo građevinsku operativu koja može zadovoljiti potrebe potrebe svih projekata koji se danas realiziraju na terenu u 500 lokalnih samouprava i 20-ak županija, gradu Zagrebu itd. Jednostavno došli smo do toga da imamo puno natječaja na koje dobivamo jednu i nijednu i dolazimo do toga da nismo ni počeli da bi razmišljali što ćemo naplatiti. Ono što se dogodilo u ovih nekoliko godina, ušli smo 2013., znači u pola godine u EU, imali smo jednu Vladu koja se nije baš iskazala u prve 2 g. barem u onom osnovnom djelu a to je ajmo ajmo raspisati natječaj, ajmo ugovoriti pa počet nešto realizirat, to ga je bilo svega nekih 6% tada dostupnih sredstava jer uvijek nam je onih 10 milijardi neka granica o kojoj razmišljamo da bi bilo dobro da je ugovorimo u 100%-tnom iznosu pa se prema toj granici i mi svi na neki način odnosimo pa je nakon 2 g. došla jedna druga Vlada pa je to trajalo nekoliko mjeseci i nakon toga ova Vlada. Ako ne možemo utvrditi brojkama a one su vrlo egzaktne, jasno prikazane u ovom izvješću, zato je i zaključak Hrvatskog sabora iz 2014. bio jasno postavljen, želimo znati što se događa sa fondovima i na koji način ih koristimo, na koji način realiziramo mogućnosti jer su to tražili saborski zastupnici i ministarstva svakih 6 mj. donosi ovdje nekakve brojke, jedan jedini ulazni i izlazni račun iz riznice vrlo je lako provjeriti da maknemo sve ove priče koliko smo mi nečega naplatili i koliko smo mi nečega isplatili, tako da tu nema puno laganja, znači možemo ovako pokušavati uvjeravati da ja znam bolje od tebe ali u biti brojke su egzaktne i znamo da smo u ovih ada koliko je već, punih 5 g. znači još malo, punih skoro 6, znači od ulaska u EU, mi znači u proračun dobili ipak 14 milijardi kuna više nego što smo to isplatili i to se da provjerit, ne trebamo mi o tome ovdje voditi velike rasprave. Znamo i to da nam je lakše isplatiti programe z ne znam socijalnog fonda gdje ćemo isplatiti plaće za nekoliko tisuća onih koji se brinu o nekakvih starijim osobama itd., nego isplatit realiziranu izgradnju neke nerazvrstane ceste ili bilokakvog drugog infrastrukturnog projekta jer za njega treba proći nekoliko godina dok najprije raspišeš natječaj, pa dok izabereš izvođača, pa dok on to sve lijepo izvede, pa dobiješ 50% avans, sve ostalo moraš osigurat sam pa nakon toga čekaš da te netko to sve ocijeni pa ako si nešto zgriješio pa ti malo odbijemo penala, i na kraju si napravio nešto ali što je najvažnije u tome? Onaj benefit kojeg imamo od EU-a, kojeg su više-manje neki i napadali ovdje a to je tko nam to danas u svijetu, u kojoj instituciji, može dati 85% besplatnog novca, je li to banka, jesu li to naši građani, jesmo li to mi sami ovdje, je li to lokalna samouprava ili ne znam koja druga institucija. Znači netko nam kaže evo vam 85% vaše vrijednosti i ne trebate nam je vratiti. Hoćete li je iskoristiti ili nećete iskoristiti to je vaš problem, vi sami sebi pišete pravila. E kad smo kod tih pravila tu bi se dalo voditi rasprave što je nama to u tim pravilima prihvatljivo a što nam možda i nije prihvatljivoj. I zaista ima nekih momenata u natječajima koji nama na lokalnoj razini nisu možda možda potrebni ili nisu prihvatljivi, ja ne znam zašto ih netko tko raspisuje natječaje stavlja, vjerojatno za to ima neki razlog. Mi nekad ne znamo koji su to razlozi. Ne znam zašto mi treba studija utjecaja na okoliš, izgradnja neke zgrade ako je jasno da ta zgrada ni na koji način ne utječe na okoliš, ali jednostavno postoji postupak i netko to ocjenjuje. Zašto? E tu bi se dalo raspravljati i je li nam to potrebno, hoćemo li u nekom sljedećem natječaju to maknuti. Evo, ja preporučujem da takve stvari mičemo jer mi sami pišemo pravila ne EU. Kad Kad realiziram, imamo ocjenjivanje nakon realizacije i dešava nam se da smo očito negdje ili u natječaju ili u realizaciji pogriješili. I ne samo u trenutku prije isplate, imamo evaluacije i nekoliko godina nakon što je projekt praktički pušten u nekakvu funkciju ili cesta ili nekakav objekt da nam dolazi netko i pita nas, izvaditi sve papire i kažite nam, dokažite nam da sve što smo platili je onako kako to izgleda na terenu. I tu može biti određenih problema. Ali zato je EU jasno rekla, imamo financijske perspektive od 7 godina i nije ni to dovoljno, da vam dajemo još i tri godine da to realizirate. Znači 10 godina imate mogućnost da iskoriste 10 milijardi eura, svima je jasno. I mi smo na pola nekog tog i malo više iznad pola tog puta. Kada će biti najviše isplate? Vjerojatno u godinama koje slijede, 20.-ta, 21., 22, 23, to je zadnja godina u kojoj ćemo povući određena sredstva iz ove financijske perspektive. I ne treba ljude lagati ili izmišljati podatke da bi ih uvjeravali kako netko nema pojma o svom poslu. Ako smo sada na nekih 70-ak% ugovorenih dostupnih sredstava. I tu je država bila, kada se davno postavila određena pravila mislim u pravu, kada je stavila jedan veliki akcent za našu prvu financijsku perspektivu na velike projektne zadatke da gradimo ne znam željeznice, da gradimo ne znam ceste, mostove, ono što vrijedi, luke itd. što iziskuje puno novaca i što država može odraditi u 10 godina i što može naplatiti u 10 godina. Da smo sve bacili na male projekte vjerojatno bi imali problem. Zašto imamo problem? Jer lokalne samouprave danas imaju problem osiguravanja vlastitog dijela sredstava. Netko vas može ako ste ispod 7.-me skupine razvijenosti zaista možete na mnogim projektima dobiti novce. Evo ja dolazim iz jedne otočne općine, mi smo do sada uspjeli zadovoljiti kriterij samo iz jednog natječaja, da se možemo uopće javiti. Znači i što ću ja sada sebi reći da nisam nešto napravio ili nisam dovoljno privukao ako nisam imao ni priliku da povučem ne znam koliko sredstava. Što je dobro, što poduzetnici shvaćaju vrijednost europskih fondova i u svojim su aplikacijama vrlo sposobni i povlače maksimum onoga što mogu dobiti za vlastite objekte, da li je to u turizmu, u nekoj industriji itd., ali oni to rade. To rade i poljoprivrednici, pitajte ih. Nemojmo mi samo onako okvirno reći tamo nema ničega, ima, ima, ima dobrih koji znaju i koji hoće i mi svi ostali još uvijek se u mnogim segmentima učimo o tome. Gdje je problem? Aglomeracija. Vrlo zahtjevni projekti koji obuhvaćaju nekoliko lokalnih samouprava da bi uopće ispunili određene kriterije da uopće mogu ući u to da osiguramo sustava odvodnje ili vodoopskrbe na primjerenoj razini. I tu će biti problema do 2023. godine i tu se država mora u potpunosti posvetiti kako što prije maknuti ono što nas u tom problemu smeta ali i kako osigurati operativu koja to može raditi. Pođimo danas po svim otocima ili gdje god se rade te aglomeracije, mi ne stižemo u nekoliko mjeseci koje imamo za gradnju završiti barem dionice takvih sustava. Jednostavno od ljeta do ljeta, imamo nekoliko mjeseci u kojima možemo raditi. I to je problem. To će biti problem i u velikim gradovima i u Rijeci i u Splitu i bilo gdje drugdje gdje će se takvi objekti graditi. Znači imamo problema koje treba rješavati u hodu, imamo procedura koje mogu biti jednostavnije i tu je država da kaže neke momente moramo maknuti da bi brže to mogli ugovarati. I evaluacija, nekad nam evaluacije traju i godine dana od raspisanih natječaja. Još uvijek nema rezultate ne znam za mjeru 7.4.1. ako se dobro ne varam, koja je trebala nekome nešto dati u smislu infrastrukture i čekamo iako imamo planirana sredstva itd., itd. ne možemo početi. Ali imamo onaj najveći problem što raspisujemo natječaje a ne dobivamo povrat tj. ne dobivamo izvođače koji su spremni graditi infrastrukturu uopće i nakon nekoliko njih. Evo ja tri puta raspisujem jedan natječaj nisam dobio niti jednog izvođača. I što sada? Moramo čekati neko vrijeme kada će se netko pojaviti. A onda tek ide naplata u nekoj 2021. godini. Znači maknimo priče od toga što je dobro ili nije nego jesmo li mi napravili onoliko koliko smo trebali. Ja mislim da smo u dobrom tempu. Repliku je tražio gospodin Alen Prelec. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovani kolega Borić. Ja se slažem s vama u onom dijelu kada ste rekli neki natječaji nisu prilagođeni jedinicama lokalne samouprave i to je definitivno točno. Nažalost imamo neke otežavajuće okolnosti a nije nam to kriva EU, nego smo si sami krivi, neka pravila smo sami stavili. Evo konkretno, ima natječaja u kojem jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine se ne mogu javiti zbog toga što su u 7. i 8. skupini. Oni su kao razvijeni. Mi znamo kolika je to razvijenost u odnosu na EU i da je to ustvari mi svi bi ispali u 1. i 2. skupini. A oni svi gradovi i općine koji su od 1. do 6. skupine nemaju fiskalnog kapaciteta, nemaju dovoljno projekata. A mi smo onemogućili onima koji su pod navodnicima bogati da povuku sredstva i tu je problem. Mislim da se možemo složiti u tome da nismo povukli dovoljno sredstva i da moramo povući više. Gradovi i općine, ja odgovorno tvrdim mogu povući toliko sredstava koliko god nama je na raspolaganju ali nemojte nas ograničavati, nemojte raditi natječaje u kojima 7. i 8. skupina se ne može kandidirati i onda ne povučemo dovoljno sredstava. **Radin, Furio Kolega Prelec, mi smo indeksaciju radili, o njoj se puno pričalo da bi upravo ovi koji su nerazvijeni stigli one koji su razvijeni i tu nema uopće spora oko toga da li je to trebalo biti tako. I upravo su i sve mjere koje su išle prema tim slabije razvijenim ne samo fondovi nego i sve ostalo što je država radila, prije svega, porez na dohodak i oslobađanje cjelokupnog dijela jedinicama lokalne samouprave, upravo tim lokalnim samoupravama su trebali dat onaj fiskalni kapacitet da mogu stizati ove druge i da oni bogatiji su očito imali neki kapacitet da mogu radit barem dio tih infrastrukturnih, ja bi volio da mi možemo na otocima imati natječaj na koji se javljamo kao i svi ostali, ali ako je država ili Vlada procijenila da moramo jedni druge uvažavat i da stižu oni slabiji ove razvijenije, onda je to dio regionalne politike, zato se i zove tako, da smanjimo nejednakosti i ne treba tu gledat od jedne do druge lokalne samouprave, tako da postoji još vrijeme koje je ispred nas, u kojem će se sigurno naplaćivati mnogo toga i naravno, ovisi o sposobnostima, neki krenu već u trenutku prije nego što su se javili na natječaj i to može biti razlog da budemo bolji.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, pa evo danas kad govorimo o polugodišnjim izvješćima o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova treba ponovno naglasiti i pohvaliti napore ministarstva i Vlade što su učinili u ovom periodu. Znači, samo ugovoreno je 63,97% od ukupno ugovorenih sredstava na dan 31. prosinca 2018.g. Međutim, ja bi ovom prilikom malo obratila pažnju tko je u tim povlačenjima uspješniji odnosno tko je manje uspješan, mislim da svi zajedno moramo vidjeti razloge zašto neke jedinice lokalne ili područne samouprave nisu toliko uspješne, koji su to problemi i kako im ministarstvo, Vlada i svi mi zajedno možemo izaći u susret i pomoći da budu bolji.

mogu sa zadovoljstvom reći da moja Šibensko-kninska županija je u tom periodu ugovorila milijardu i 337 milijuna kuna. Najviše sredstava, naravno, je ugovorio Grad Zagreb, iznosi nešto malo manje od 8,5 milijardi kuna. Međutim, kad gledamo ugovorena sredstva po stanovniku, po županijama jer naravno da Grad Zagreb sa svojom snagom i financijskom i kadrovskom se ne može uspoređivati sa svim ostalim županijama, pa tako ni sa našom Šibensko-kninskom, onda ćemo vidjeti da je tu Šibensko-kninska županija daleko ispred Grada Zagreba jer smo ugovorili 13.181,00 kn po stanovniku, dok je npr. Grad Zagreb svega 10.531,00 kn ugovorio po stanovniku. Naravno, tu je najznačajnija ugovorena sredstva po stanovniku ima Dubrovačko-neretvanska županija, a to znamo da je razlog Pelješki most i Zračna luka Dubrovnik. Još bi samo obratila pažnju na razliku između udjela županije u ugovorenosti Fondova EU i udjela u BDP-u. Šibensko-kninska županija je tu daleko uspješnija u ugovaranju sredstava s obzirom na udio u nacionalnom BDP-u, pa onda evo i poziv nekim drugima da to isto učine jer i ministarstvo, a i Vlada daju značajne napore kako bi omogućila, kao sam rekla i manjim i gradovima i općinama, posebno županijama da sredstva što brže povlače iz Europskih fondova. Prisjetila bi sve kako i Zakon o regionalnom razvoju je također planira organiziranje tzv. produžene ruke koordinatora na terenu u svim županijama koji će znati na vrijeme prepoznati određeni projekt i koordinirati do njegove provedbe određeni natječaj. Također financijski su veliki problemi gradovima i općinama koji bi trebali participirati prilikom odobrenog određenog projekta iz Europskih fondova, međutim, i tu imamo Fond za sufinanciranje provedbe europskih projekata na regionalnoj i lokalnoj tako da je samo u 2018. osigurano 200 milijuna kuna prema pravilniku i dodjeljivano određenim gradovima i općinama, naravno, veći iznos dobijaju oni sa manjim stupnjem razvijenosti u odnosu onim koji su razvijeniji. Također imamo i posebne kreditne programe HBOR-a, Europska investicijska banka također je, potvrdili smo u ovom HS Ugovor o financiranju između RH i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014.-2020. u vrijednosti od 300 milijuna kuna. Neke kolege su tu dosta kritika upućivali po pitanju zapošljavanja kadrova, naravno da svi bi mi željeli da što više natječaja izlazi, što više se ugovara, odobrava i to što brže, to nije moguće ako nemamo kvalitetne kadrove. U proračun za 2019.g. mogli smo vidjeti da je za rashode za zaposlene predviđeno preko 29 milijardi kuna, što je znatno više nego što smo imali izvršenje 2017. kad smo imali 26,7 milijardi kuna. Međutim, rashodi državnog proračuna koji utječu na visinu manjka odnosno viška u toj tabeli možemo točno vidjeti da svi ti rashodi za zaposlene koji su viši nego što su bili ranijih godina, upravo će dolaziti i dolaze iz sredstava EU, što znači da ne utječu, niti opterećuju naše izvorne prihode. Tako vidimo da su rashodi za zaposlene zaposlene u prijedlogu za 2019.g., znači, naši izvorni svega 24 milijarde kuna, što je 2 milijarde i 700 milijuna kuna manje nego što smo to imali u 2017.g. Dosta toga bi se još moglo govoriti o tome što smo učinili u proteklom razdoblju, ali ja bi zadnjih par minuta ipak posvetila onome što očekujemo i problemi o kojima se govorilo u ovom u ovom izvještajnom razdoblju, a voljeli bi svi zajedno da se nađu u, da imamo mogućnost u narednom periodu financirati iz Europskih fondova. Naime, gradovi koji su i općine imaju preko 5.000 stanovnika oni u ovom trenutku ne mogu financirati ni tako jako potrebnu izgradnju novih vrtića, društvenih domova, vatrogasnih domova, o tome sam dosta govorila s obzirom da i grad Vodice spada u tu kategoriju i evo grad Vodice je bio primoran sada podići kredit i krenuti u izgradnju novog vrtića jer se to nije omogućilo iz Europskih fondova, za razliku od manjih sredina koji imaju manje od 5.000 stanovnika pa im je to moguće. Ako pogledamo da u tim manjim sredinama je moguće financirati izgradnju šetnica, dječjih igrališta onda zaista je to nepravda koju bi trebalo, koju je neophodno ispraviti u narednom periodu. Dosta priče je bilo i o programu gradnje dizala u postojeće višestambene objekte u RH, u više navrata su i kolege kolege tu tražile stanku na tu temu. Ovom prilikom bi ja još jedanput rekla da je bilo moguće financirati ali kroz neke druge projekte, znači energetske učinkovitosti i takvu mogućnost nitko nije iskoristio u RH iako vjerujem s obzirom na ankete i interes naših građana koji žive u višestambenim objektima i imaju potrebu za dizalima da će se to naći i biti moguće u narednom periodu. Još su mi se obraćali i predstavnici turističkih zajednica, naime gradovi i općine se mogu kandidirati na europska sredstva, poduzetnici također dok turističke zajednice ako žele graditi ili raditi bilo kakve projekte njima to nije moguće, a turizam je jedna od osnovnih naših gospodarskih grana, pa evo apel da se to napravi u narednom periodu. Sve ovo što radi ministarstvo i Vlada i iznose koji smo do sada, za iznose za koji smo raspisali natječaj odnosno ugovorili i ono što smo uspjeli povući povući su sigurno je nezanemarivo i u ovom trenu ako kažemo da je 80% investicija da se radi upravo iz europskih sredstava sigurno je utjecalo na to da danas evo s ponosom možemo reći da ovo tromjesečje, u ovom prvom tromjesečju 2019. godine naš BDP je realno veći za 3,9% upravo je to danas objavio Državni zavod za statistiku u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Hvala. Hvala. Tri replike. Prvu repliku je tražio gospodin Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Juričev, znači 3,9% jasno ono što sam govorio maloprije, znači građevinska operativa je u punom pogonu i jasno je da vidimo i sami da je gotovo 11% građevina u stvari doprinos takvom rastu u prvom kvartalu, a sigurno će kroz i cijelu godinu, ali i slijedeće godine to sigurno biti jedan veliki doprinos rastu samog BDP-a posebno u turizmu, ali i svakako glavne ovaj infrastrukture. Ono što sam se htio osvrnuti je pitanje zapošljavanja. Čuli smo danas ovdje potrebe za zapošljavanjem. Svaki natječaj koji se objavio ovdje, nije prošao a da nije bilo izrugivanja i da nije bilo na neki način osporavanja ili uspoređivanja sa najružnijom riječi uhljebljivanjem nekakvih kadrova, a onda imamo sukob sami sa sobom. Želimo li, želimo li fondove i ljude koji će nam to raditi ili ne želimo pa onda i gubimo i priliku da to okritiziramo. I što se tiče malih lokalnih samouprava mislim da treba početi ocjenjivati …/Upadica: Hvala./… koliko dobivaju novaca da bi bili …/Upadica: Hvala lijepo gospodine Borić./… sposobni Hvala lijepa. Pa kolega Boriću u pravu ste, kadrovi su u biti najznačajnija ja bi rekla i najsnažnija karika u povlačenju sredstava EU međutim veliko je pita nje koliko nam treba vremena za dobiti i educirati određenu osobu, a onda je vrlo lako gubimo iz sustava upravo zbog toga što ste rekli, em ih zovemo uhljebi, em ih ne možemo dodatno i kvalitetno platiti za onaj rad koji stoji iza njih. Prelec. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovana kolegice Juričev-Martinčev statistika je jedna čudna znanost, možemo je ovako prezentirati i onako. Vi govorite da smo dovoljno uzeli novaca iz EU, ja mislim da nismo. Možemo sigurno daleko više, a kad gledamo u stvari samo kvalitetu infrastrukture u Hrvatskoj, koliko gradovi i općina mogu još puno izgraditi cesta, nogostupa, vrtića, škola i sve to skupa ja bi reko da EU nema dovoljno novaca koliko mi trebamo da bi sve to doveli do jednog nivoa. I tu se vi isto i slažete oko toga, ali nažalost mi smo strašno zakomplicirali ovaj postupak, sami sebi smo otežali povlačenje sredstava iz EU sa nekakvim evo ga skupinama sa nekakvim do 5.000 stanovnika. Ja sam u graničnom području sa Slovenijom kako su oni to puno jednostavnije napravili. Puno više novaca su jasno i povukli i nisu su zakomplicirali život. To je ono što mi sami sebi smo više puta najveći

Hvala lijepo. Pa kolega Prelec svi ćemo se složiti da bi voljeli da smo povukli znatno više sredstava. Tu sigurno bi bili najponosniji predstavnici i ministarstva i Vlade. Međutim, treba reći da ova Vlada do kraja 2018. godine povećala iznos ugovorenih sredstava za 572% u odnosu na ono što je zateklo, a plaćanje za 578%. Te brojke su također neumoljive. Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice Martinčević, što se tiče europskih fondova ja osobno mislim da mi smo tu dosta kasnili, bar do sada, nismo spremno ušli, nismo se kadrovirali, nismo naučili što trebamo raditi, a imali smo vremena pri ulasku u Europu smo vidjeli šta radi Poljska i šta rade ostale zemlje. Trebali smo otići vidjet ako ne znamo, naučiti, kadrove osposobit za to. Ja se slažem da se u ovo zadnje vrijeme se povlači više sredstava i to je dobro, međutim, mi se počinjemo učit kad smo trebali već znat, e to je problem, mi uvijek kasnimo na svemu, pa i na ovome naravno da je žalosno da imamo takve intelektualce koji nisu mogli naučit određene ljude da to znaju i brže rade. Znači, treba unaprijed misliti, a ne dozvoliti da dođemo unutra, a ne znamo to radit, ja bi tako mogao reć. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolega Mišić, ja bi se s vama složila da su kadrovi najbitniji, međutim, vi to gledate iz perspektive privatnika, vi znate kako kad educirate svog djelatnika, kako ga možete zadržati, nažalost, naš sustav je takav nema dovoljno metoda kojim ga mi možemo, ja bi rekla, vezati za sustav koji je u njega uložio u edukaciju, pa rekla bi i na ta moguća putovanja, sve su to naši ljudi obišli, vidjeli i nakon nekog vremena otišli iz sustava i otvorili svoje privatne konzultantske firme i to je veliki problem, ne samo ministarstva, nego svih u sustavu. Najkvalitetniji ljudi nažalost vrlo brzo odlaze i napuštaju sustav i odlaze u privatnike.

o povlačenju Europskih fondova za 2017.g. i teoretski to sve izgleda donekle dobro. nama su na raspolaganju nekakve milijarde EUR-a, treba samo osmisliti projekte, napisati i ljudi će dobiti bespovratne novce, obogatit će se, zemlja će se razvijati, procvasti i u biti je to članstvo u EU blagodat za sve nas. Međutim, u čemu je problem? Problem je u tome što sredstva koja se teoretski nalaze na raspolaganju RH nije u stanju, znači, povući. Ta sredstva, infrastrukturu da povlače ta sredstva imaju isključivo razvijene članice EU, a ne i zemlje na periferiji kao što je RH i onda i onda se nama dešava da mi više od te polovice tih sredstava niti ne apliciramo za njih, a ona sredstva za koja apliciramo se vrlo sporo isplaćuju. mi od onoga što ugovaramo, ne znam, povučemo 20-tak% sredstava. Istovremeno, mi moramo kao članarinu u EU davati nekih 3,5 do 4 milijarde kuna. Prema ovom izvješću koje smo ovdje dobili, mi smo dobili iz Europskih fondova manje, nego što smo uplatili. Znači, to je otprilike razmjena, ja vam dam 100 EUR-a, a vi meni 100 kuna, znači to je, u svakom slučaju mi smo u gubitku. Znači, već i tu smo u gubitku u samom odnosu uplaćene članarine u povučenih sredstava. Međutim, ono što se cijelo vrijeme prešućuje, a to je da mi imamo zaposleno par desetina tisuća ljudi koji ispunjavaju te projekte, piše projekte, ispunjavaju formulare i kojekakve druge birokratske prepreke i isti ti ljudi onda prate provedbu projekata i isti ti ljudi onda poslije prate pravdanje projekata. Te ljude mi isplaćujemo iz proračuna, znači, isplaćujemo ih iz proračuna, znači, oni recimo djelatnici koji u osnovnim školama rade te europske projekte, dobivaju novce iz proračuna Ministarstva obrazovanja, što znači da je trošak još veći, minus je još veći, znači, govorimo o kvantitativnom minusu. A kad tome pribrojimo i kvalitativni minus, znači, sadržajni minus, onda mi možemo reći da su Europski fondovi ništa drugo, nego najobičnija prevara, jer kad bismo mi mogli zadržati svojih do 4 milijarde kuna i kad bismo mogli usmjeriti rad djelatnika koji rade na Europskim fondovima, u druge stvari koje su nama prioritet, mi bismo daleko bolje profitirali od tih sredstava, nego od sredstava iz Europskih fondova koji su, dakle, kvantitativno manji, a istovremeno su usmjereni na projekte koji nama nisu prioritetni, nego su prioritetni EU. Također je Također je važno napomenuti da EU gotovo u pravilu nikada ne isplaćuje 100% sredstava za neki projekt, nego traži da onaj koji je aplicirao, participira u financiranju sa nekim iznosom koji se kreće od 10 do recimo 50% i onda mnogi ljudi koji bi htjeli sudjelovati u Europskim projektima, ne mogu sudjelovati jer jednostavno ne mogu uplatiti svoj dio i dešava se onda to da eventualno ako netko želi sudjelovati u Europskom projektu onda mora često uzimati kredit. Kad uzima kredit, na kredit mora plaćati kamate, što je opet poskupljuje cijelu proceduru i što je najgore od svega, kad se uzimaju krediti, kad se plaćaju kamate, oni se plaćaju stranim bankama, znači, u RH je 99% banaka u stranom vlasništvu, što znači da EU u biti u biti zarađuje na novcu koji nama daje, on se njoj jednim dobrim dijelom vraća kroz te kamate na kredite to je ono u biti što je vrlo loše gdje u stvari EU uzima od nas novac bez apsolutno ikakvoga uvjeta. Znači mi moramo dati novac bezuvjetno, bezuvjetno, a kad povlačimo novac tada moramo ispuniti 1.000 uvjeta još moramo plaćati kamate bankama u stranome vlasništvu, zaposliti 10-tine tisuća ljudi koji će potrošiti 100-tine tisuća i milijune radnih sati i postavlja se pitanje koja je tu na koncu konca korist od svega. Znači umjesto da mi sa neke 4 milijarde kuna povećamo npr. da uvedemo zajamčenu minimalnu mirovinu od 3.300 kuna po umirovljeniku što bi bilo sasvim dovoljno, mi koristimo 4 milijarde kuna da bismo plaćali neke projekte za koje nikada nitko nije niti čuo, a kamoli od njih imamo koristi. Evo npr. ja ću vam reći jedan takav projekt, gle vraga novac iz europskih fondova je dobila gospođa Ana Stavljenić Rukavina suradnica Milana Bandića i političarka iako je zabranjeno da političari sudjeluju u tim europskim fondovima za uvođenje EU standarda u hrvatsko zdravstvo. Koji su to EU standardi uvođeni u hrvatsko zdravstvo, kakvu korist bilo tko ima od toga osim normalno gospođe Rukavine i njezinih par, par prijatelja to nikada nitko nije saznao. Da li je potrebno znači davati ovoga novce Bandićevim suradnicima ili bi bilo bolje npr. da riješimo pitanje beskućnika u Hrvatskoj. u Hrvatskoj imamo najmanje 10.000 beskućnika koji spavaju ne znam po ulicama, po klupama, po parkovima i mi s tim novcem koji dajemo EU bismo bez problema njih sve zbrinuli i maknuli sa ulice da se ne smrzavaju, da se ne razbolijevaju, da ne pate da ne umiru, ali ne mi dajemo EU i mi koji smo na samom dnu EU, koji smo najsiromašnija članica uz Bugarsku mi financiramo bogataše. Znači mi financiramo Njemačku, mi financiramo Francusku, Italiju ne znam Španjolsku, umjesto da oni pomažu nama. I to je bio cilj EU, da ćemo mi kao ući i oni će kao nama pomagati jer je logično da bi bogati pomagao siromašnom, ali ne mi smo sad u EU da bi siromašni pomagao bogatom i još da bi naše radnike onda slali u inozemstvo da oni tamo budu tamo plaćeni hrvatskim novcem. hrvatski radnik u Njemačkoj nije plaćen njemačkim novcem, nego je plaćen hrvatskim novcem koji su njemačke banke i njihova birokracija izvukle iz Hrvatske putem članarina, izvukle iz Hrvatske putem kamata kamata koje su najviše u Europi u Hrvatskoj. Znači bankarske marže nigdje nisu tako visoke kao u Hrvatskoj itd., znači to je jedna potpuna katastrofa. I zato je potrebno Europske fondove raskrinkati i reći jasno EU da mi prestajemo plaćati članarinu u Europske fondove tako dugo dok crno na bijelo nećemo imati da dobivamo nazad veći iznos nego što smo ga dali. Znači, mi možemo pristati na Europske fondove tek onda kad imamo čvrst, jasni i neoborivi dokaz da smo za svaku kunu koju smo dali dobili nazad a barem 1 kunu i 1 lipu. Kad budemo u plusu barem malo, barem 1% mi možemo to onda prihvatiti, a bilo bi normalno pošteno da su omjeri puno veći i da na svaku kunu kao zaostala članica EU dobijemo barem 2 ili 3 kune. Tako dugo dok mi iz Europe dobivamo manje nego što smo platiti do tada treba suspendirati hrvatsko plaćanje članarine EU i jednostavno im reći da ćemo novce potrošiti sami za ono što je nama samima prioritet. Hvala lijepa. Dvije replike. Prvu repliku je tražio gospodin Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac apsolutno ste u pravu u jednome, a to je da smo u zadnjih 5 godina dakle financijske perspektive u europski proračun uplatili cca 17,5 milijardi kuna, znači u 5 godina 17,5 milijardi kuna. Iz EU fondova smo povukli do kraja prošle godine dakle u 5 godina negdje oko, nešto manje od milijardu i 800 miliona EUR-a odnosno nešto manje od 13 milijardi kuna, što jasno govori da u tom dijelu postoji ozbiljan deficit. Međutim, u ovom dijelu se ne slažem s vama koji ste zadnji rekli, a to je da bi EU zbog toga trebala obustaviti priču oko EU fondova već zapravo želim ukazati na to da je to prije svega problem

da je Vlada nesposobna. Recimo pogledajte samo teritorijalni ustroj RH, imamo 428 općina, 128 gradova od kojih 80% njih nikada nije napisalo niti jedan jedini europski projekt jer ga ne znaju napisati, jer nemaju ljude koji bi ga napisali. Znači, mi bismo morali napraviti drukčije npr. teritorijalni ustroj da bi onda postojali uvjeti da se uopće ta sredstava povlače. Međutim, isto je tako važno reći da su pravila EU prekomplicirana i da su ona namjerno tako napravljena da se sredstva ne mogu povući u cijelosti jer da postoji dobra volja onda bi se ta sredstva pojednostavila pristup njima i onda bi u biti i članicama bilo lakše povući ih, jer ako vi imate 100% sredstava, a povuče se 10 ili 20% očito je problem i u proceduri. Hvala lijepa. Hvala. Kolega Bunjac samo prethodno prije postavljenog pitanja da kažem da mi je drago da je profesor Grčić iz SDP-a potvrdio ono što sam prije pola sata ovdje rekao da Hrvatska ima ozbiljan deficit da gubi, više uplaćuje u EU proračun nego što povlači, prestanite lagati ljude, vi premijeru, ministri, nemojte hodati po Hrvatskoj i govoriti da dobivamo, da više dobivamo, izađite da se javno suočimo, a kolega Bunjac, zašto oni hodaju po Hrvatskoj i govore gdje god dođu ljudi, građani, ovo su EU fondovi, to vam je besplatno, povlačite, pa zašto im ne kažu u stvari da mi u stvari financiramo EU proračun, više nego što povlačimo. Je li to vođenje PR politike od ove Vlade, mogu li građani živjeti od toga? Pa čemu služi naprosto to? Zašto ljudi obmanjuju? Mi naprosto vidimo da to nije istina. Poljoprivrednicima nije isplaćeno 3,5 milijarde kuna, oni naprosto okolo siju manipulacije i dezinformacije. Hvala lijepa zastupniče Lovrinović. A to su također neka vrsta predizbornih obećanja, to vam je otprilike slična slična razmjena kad su došli konkvistadori u Ameriku u Srednjem vijeku pa su dali Indijancima ogledalce za kilu zlata. E tako oni i nama, oni nama isto tako daju nekakav lažni sjaj, daju nam nekakve predmete, nekakve nade, a u biti rade na tome da nam uzmu sve što imaju, pa u konačnici čak i naše živote jer će se Hrvati morati preseliti u njihove zemlje, a ovdje će ostati pusta Slavonija, Dalmacija, Istra i drugi dijelovi Hrvatske. nitko vama neće dati kruh u ruke ako si ga sami ne date. Nikakva Europa, nikakva Njemačka, Engleska, Francuska, imate svojih 10 prstiju, svoju pamet, ako se sami ne pobrinete za sebe, nitko se drugi neće. Hvala lijepa. Hvala g. potpredsjedniče. G. državni tajniče sa suradnicom. Dakle, nekoliko samo zaključaka koji neće biti novi nego će biti ponavljanje mnogih podataka koji su ovdje izneseni i koji uglavnom stoje, a to je da je Hrvatska kada je riječ o EU fondovima, zemlja kao i sve druge članice koja se promatra na način koliko je novaca iz EU proračuna uplaćeno u hrvatski proračun do sada, dakle u zadnjih 5 godina, pa ako hoćete, vrlo rado ću pričati i o onom periodu u kojem sam ja bio u Vladi, a to je prethodnih 4 godine ili 3 godine, dakle, financijska perspektiva 2007.-2013. O svemu želim govoriti i što je rekao profesor, vrlo rado na otvorenoj sceni pred koliko god hoćete ljudi da argumentiramo razgovaramo o ovoj vrlo važnoj temi. A ona je važna upravo radi ovog razloga što mi doista više plaćamo u europski proračun, u Bruxelles dajemo, nego li što kroz EU fondove, naglašavam, EU fondove vraćamo u Hrvatsku. Pritom ne računam, dakle, sve potpore poljoprivredi, znači koje su u 5 godina bile negdje možda oko 7 milijardi, sad nemam točan podatak, dakle, kad to uključimo, onda smo u nekom malom plusu pa onda plus još drugi neki programi, znanstveni i ostali, gdje se kroz te programe sa nekim puno manjim novcem pomaže Hrvatskoj. Ali, uglavnom, taj mali plus ne može biti dovoljan i ne može opravdati politiku ove Vlade. doznačena sredstva i isplaćena sredstva, to su ključni pokazatelji. Što je netko rekao, mislim isto prof. Lovrinović, jedno je što ćete vi ugovoriti projekt, pa znate kad je SEECEL, dakle Centar Sout East, dakle južno, projekt jugoistočne Europe za Centar za edukaciju u poduzetništvu ugovoren? Pa ima već 5 godina i još nije završen. Dakle, riječ je o efikasnosti provedbe, odnosno neefikasnosti provedbe projekata. Mi smo ga započeli, vidite ga, prekinuli. Eno, sinoć je bio na Dnevniku, prilog o tom projektu, on stoji u žici, radnika nema, projekt se ne dovršava, njegova funkcija nije uspostavljena. Tko je za to kriv? Zašto se Čiovski most radio 2 godine dulje? Zašto je dio sredstava vraćen u EU proračun? Zbog neefikasnosti države i Vlade. Pa jeste li vi čuli podatak, neki dan je u jednom nacionalnom mediju objavljen podatak da je 2016. dakle, nema veze sa prethodnim Vladama, 2016. otvoren natječaj koji je u vrijednosti skoro milijardu kuna za najvažniji dio hrvatskog gospodarstva, a to je onaj, dakle koji je baziran na novim projektima, na novim idejama, dakle ulaganje u start-up-e, u istraživanje i razvoj, itd., 3 godine nakon toga projekt još nije zaključen. Dakle program nije zaključen, novci nisu dodijeljeni, a znate što je bilo s tim projektima pojedinačnim? Zastarjeli su. U 3 godine nijedan istraživački projekt nema više nikakvu vrijednost. Zato što tehnologije u 3 godine potpuno zastarijevaju i to zapravo nikome više ne vrijedi. Vi sada i da date ljudima novac, oni ne znaju što bi s njim jer su neki drugi oko njih već razvili slične ili iste ideje i jednostavno od toga nema nikakve koristi. Uzmite sljedeću stvar. Znači, jako često slušamo, evo i kolega Hrg kojega sad ovdje nema govori, problemi su iz 2013., 14., 15. Ma molim te. Kako može uopće on reći koji upravo za vrijeme naše Vlade u svom gradu realizirao 35 milijuna kuna vrijednu investiciju. U njegovom gradu, kao gradonačelnik. Zahvaljujući upravo Vladi koja je u tom vremenu funkcionirala. I on sad govori nije ništa tada napravljeno, je li? A pogledajte, molim vas, ovu priču koju ministrica cijelo vrijeme priča. Žao mi je da ne možemo ove slajdove staviti na ekrane i ja molim vodstvo Sabora da malo razmotri tu ideju. Ja želim da moji slajdovi se vide ovdje i da ih javnost vidi i da ih saborski zastupnici .../Upadica: Prenijet ću predsjedniku Sabora./... Molim? .../Upadica: Prenijet ću predsjedniku Sabora./... Molim vas. Evo, molim vas lijepo jer onda bi se drugačije vidio ovaj grafikon i sve bi bilo jasno. Dakle, govori se da smo mi ostavili neki slabi posao pa je onda ova HDZ-ova Vlada 500% povećala nešto, ma šta je to povećala? Ma pogledajte ljudi, dakle ovaj grafikon sa stranica Europske komisije, 2015. g., znači isplaćeno u Hrvatskoj 3% sredstava, prosjek je EU-a malo iznad toga, dakle negdje na 3,5%. 3, 3,5, 2015. pogledajte sad 2019., Hrvatska je isplatila 16% a vidite gdje je prosjek EU-a, na 28%. Tko je zaslužan za ovaj gap ovdje? Pa nije valjda Milanovićeva Vlada nego ona koja je bila zadnje 3 g. i nešto malo više ovdje na vlasti, tu, preko puta. O tome mi govorimo. Prema tome, nemojte se vadit na prethodne Vlade. Niste napravili dobar posao i to je točka, zarez, šta god hoćete i veliki jedan upitnik da li ćete pomaknut se u tom smislu naprijed. Mi svi to od vas očekujemo. Dakle sigurno je da će do kraja financijske perspektive pred vama biti ogroman posao jer u idućih manje od 5 g., dakle negdje 4 g. i 10-ak mjeseci ili i 10-ak mjeseci ili manje, 6 mj., vi morate u svakoj godini barem 2 milijarde eura realizirati, 2 milijarde eura investicija svake godine morate realizirati da biste iskoristili ova sredstva što je složit ćete se, poprilično izazovan posao. Ja vam u ime hrvatskog naroda želim svaku sreću u tome jer to prije svega ide u korist Hrvatske, hrvatskog gospodarstva i hrvatskih ljudi. Ja zaista želim da vi u tome uspijete iako ste vi nas stiskali i da ne kažem sve što ste govorili o našoj neuspješnosti a tu je tablica sa stranica ministarstva koju vodi vaša Vlada, dakle vrlo lako je tu tablicu izvadit u kojoj se vidi da je naša Vlada završila perspektivu 2007.-2013., znate kako? Tako da je ugovorila 130% ukupno raspoloživih sredstava o čega ste vi onda negdje oko 22% jednostavno uzeli i prebacili sebi. Ja ću vam reći točno i na kojim projektima. Dakle najviše na Zračnoj luci Dubrovnik koju smo ugovorili a vi sada pričate u kampanji kako ste vi to ugovorili, kako vi to realizirate itd., itd. Da, vi ste sada nadležni za realizaciju a to je naša Vlada pripremila, ugovorila i jedan dio od nekih 20 do 30% provela. Prema tome, budimo do kraja precizni. Što se tiče ukupne apsorpcije sredstava, u istoj tablici stoji da je ona na kraju razdoblja bila 87,44%. Ja vam opet kažem, želim vam svaku sreću i da od ovih 10,7 milijardi koliko stoji na raspolaganju, također postignete barem 87,44%, sad ste na 16 ili 18, sasvim svejedno. 5 skoro i pol godina je prošlo, izgubljeno je vrijeme, nažalost i bit će jako teško. Još nešto vam želim reći koliko je to slaba realizacija. Ogledajte proračun prošle godine, znači idući slajd, proračuna, hrvatskog proračuna od strane HDZ-ove Vlade, plan 14 milijardi kuna, to vam je otprilike te 2 milijarde eura koje treba godišnje realizirat, 14 milijardi kuna. Sjećate se? Došli smo najesen na rebalans i u tom rebalansu vi ste to spustili na 11 milijardi kuna. A znate kako je godina završila, u realizaciji EU fondova? 7 milijardi kuna. Znači pola, samo 50% od planiranih na početku godine. Prema tome, mi imamo ogroman problem i ljudi, uhvatite se posla. Krajnje je vrijeme. Sav novac koji ne utrošimo do 31.12. i ne isplatimo odnosno dok nama EU ne isplati će propasti i ovaj minus i ovaj deficit o kojem o kojem smo govorili bit će doista ozbiljan, Hvala vama, g. Grčić. Ono što ste rekli prije oko multimedijalnog prikazivanja, potpuno podržavam posebno zato što je to moguće jer kolega Alen Prelec ima ovdje jednu izvanrednu dobru prezentaciju upravo tako, znači da je to moguće, treba samo to pojednostaviti tako da se ne morate javiti, ne znam, 2 dana prije ili 1 dan prije da to bude moguće ali i inače to, svi su vas shvatili ovdje, to bi doprinijelo samo da je bilo na televiziji ali u vrijeme kad ste govorili, bila je vremenska prognoza u Africi već tako da što se tiče televizije da nije bilo nikakvih mogućnosti da širite vašu zanimljivu diskusiju izvan Sabora. I sada imate međutim 2 replike još. Prvu repliku gđa. Sonja Čikotić. Poštovani kolega Grčić, zanima me utjecaj nekorištenja europskih sredstava u iznosu od 2,7 milijardi kuna u 2018. g. na ukupne investicijske cikluse u RH i utjecaj općenito na rast gospodarstva i koliko je zapravo to sve povezano? Koliko zapravo mi imamo obvezu plaćanja članarine a opet one prednosti koje i možemo, koje si Vlada ionako male i neambiciozne planove zada, još manje ih ima mogućnosti Točno je da je 7 milijardi kuna realizirano 50% plana ali kažem, ni te ambiciozne planove, nimalo ambiciozne planove Vlada nije uspjela provesti pa me zanima povezanost tih investicija jer one čine 80% javnih investicija u Hrvatskoj. Hvala lijepa, kolegice Čikotić da ste upozorili na taj efekt na BDP. Dakle u izvješću agencije Moody’s, prije par tjedana je navedeno da su javne investicije u RH na povijesno niskoj, doslovno piše, na povijesno niskoj razini. Dakle, jedan od ključnih razloga za to navodi se u istom izvješću je slabo korištenje EU fondova. Prema tome, nije ovo oporbeno zanovijetanje, ovo je samo iznošenje činjenica, jedan pritisak, pozitivni pritisak inicijativa da vi koji ste odgovorni u ovom trenutku u Vladi, zaista se uhvatite jače tog segmenta i da ozbiljno prevladate probleme koji objektivno postoje. Dakle, nisam uspio spomenuti okoliš, dakle, jedan ogroman dio Europskih fondova koji je potpuno, potpuno promašen, dakle, ništa tamo nije napravljeno u zadnje dvije, tri godine.

najprije drago mi je, mi moramo bit u stanju dati i primiti kritiku, jel tako? Drago mi je da ste smogli snage ispred SDP-a jer i prije se prikazivalo da više dobivamo, nego što uplaćujemo, ali vi ste danas, to je recimo jedan plus za mene, javno priznali posebno sada da je velika razlika između uplaćenog i primljenog, u stvari da mi gubimo. Pa recite mi zašto ova Vlada toliko inzistira na tome, zašto širi neistine, pa pogledajte koliko se promoviraju u svim medijima, poljoprivrednici se zovu, nude se sredstva, programi, ugovori se sklapaju, kad treba isplatit sredstva, e onda nema propagande, posebno je to očajno prema mladim poljoprivrednicima, zašto se ljudi na taj način zavaravaju, pozivaju, e onda kad izgube volju, onda bježe vani,

podvući, našu Vladu su napadali mnogi u smislu da više uplaćujemo u EU proračun, nego li što povlačimo, što je bio potpuni promašaj iz vrlo jednostavnog razloga, RH u vremenu pred pristupanje u EU nije ništa uplaćivala u EU proračun, dakle, nije bilo članarine i sve što smo otamo povukli je bio plus, kako bi vam rekao, Međutim, od 2013., dakle, 1.7.2013., pa do danas, RH je počela uplaćivati ozbiljne novce u EU proračun i to u svakoj situaciji treba uspoređivat s onim što RH povlači iz istog tog EU proračuna i kažem, nažalost, u EU fondovima daleko smo ispod uplaćenog, kad tome dodamo poljoprivredu i još neke izvore sredstava, u nekom malom smo minusu, ali potpuno nedovoljno, u plusu, pardon, ali potpuno nedovoljno. Hvala lijepa. I sada je g. Miro Bulj, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista kao završno. Hvala lijepo. Uvaženi tajniče Žunac, kolegice i kolege, činjenica da smo mi na dnu ljestvice po povlačenju sredstava iz EU fondova, to svi znamo i jednostavno povukli smo 17% sredstava predviđenih iz EU fondova. Međutim, nikako mi nije jasno zašto se u izvješću ne nalazi da imamo, znači, nepravilnosti 620 milijuna kuna, zbog čega to izbjegavate uvaženi tajniče, volio bi da čujem odgovor, 620 milijuna kuna nepravilnosti u projektima EU fondova, znači, šta još i smanjuje povlačenje sredstava? Također, kad govorimo o EU fondovima, onda ne trebamo biti licemjerni, moramo kazati da kad smo ušli u EU da mi u biti iz EU fondova, da smo uplatili 6 Peljeških mostova, a izgradnja je jednoga. Recite mi što ste to napravili po pitanju recimo navodnjavanja? U hrvatskoj državi danas 2019.g. kad samo gledate, evo krška polja, sinjsko, vrgoračko, imotsko, koji imaju probleme ogromne, koji imaju poljoprivrednici nema odvodnje, nema navodnjavanja, nevjerojatno je da se uvijek govori o tim projektima i uvijek se rade studije i projektne dokumentacije, a nikako doći do sredstava iz EU fondova. 367, kolko, niste nam naveli kolko imate odluka o nepravilnostima, vi ste ih naveli 20, realno je 367, zbog čega taj broj umanjujete kad je, znači, pišete neistine o izvješću, što nije korektno i prema saborskim zastupnicima, prije svega, prema građanima. Evo, ja sam se naslušao brojnih projekata iz EU fondova na području odakle ja dolazim, tako je i u Slavoniji, tako je i u Lici, tako je i u Gorskom Kotaru, tako je na 2/3 RH, ja samo mogu spomenuti nekoliko projekata na koji se pozivate da će se financirati iz EU fondova. To je Ravče-Drvenik, koja je čak i otvorena nekoliko puta, evo ja sam nedavno i postavio opet još jedan kamen Obećanko, kamen temeljac da možete odmah ta sredstva koja imate, počet odmah sa izgradnjom, se ne razumije/… čvorove, znači, to su sve obećanja iz EU fondova, međutim, činjenica je da smo mi još uvijek na dnu, činjenica da nismo povukli sredstva i nemate niti jedan realan argument osim prikrivanja točnih stvari. Ponavljam, 620 milijuna nepravilnosti imate iz projekata EU projekata, a to ne navodite u izvješću. Također, navodite u izvješću da, znači, ima 367 odluka o nepravilnostima o SAFU-a, znači 367, vi navodite u izvješću da je 20 odluka o nepravilnostima SAFU-a, pa bi vas molio da ubuduće dajete točne informacije i nemojte varati zastupnike netočnim informacijama a tako i cjelokupnu javnost. Još jednom Hrvatska više uplaćuje u fondove nego što joj se vrati kroz eu projekte, to svi znamo da je Hrvatska od 2014. do 2020. će uplatiti 5 milijardi eura, da toliki iznos nije niti blizu vratila, da je negdje oko milijardu i 700, 800 eura od predviđenih 10,5 milijardi eura. I ne samo s tim nego koliko se najavljuje da će se smanjiti kohezijski fondovi za što znači da će Hrvatska kao zadnja po povlačenju sredstava biti u još težoj poziciji ako ne uspijemo se otrgnuti, za bolji položaj i za bolje povlačenje sredstava naravno, biti ćemo neravnopravni i nećemo biti uopće u konkurenciji sa drugima da bi povukli sredstva iz eu fondova ako se kohezijski fondovi smanje. Zaključno, Hrvatska je na začelju EU po povlačenju europskih fondova, to je iznos 17% zadnja, 17% je povukla od predviđenih sredstava, 620 milijuna kuna imamo nepravilnosti, 320 odluka o o nepravilnosti a vi ste naveli da ima 20. Zbog čega niste naveli točne činjenice? Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. I sada je gospodin Stjepan Čuraj koji će također iznositi stajališta Kluba HNS-a kao završno. poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Vrlo kratko sublimira me ova cijela rasprava, imamo s ove strane dosta katastrofične podatke, s ove strane dosta optimistične i dobre, s obzirom kako smo mi u sredini onda vjerojatno i najčešće i istina i je u sredini. Dakle ono što moramo apsolutno i jasno razjasniti, dakle moramo znati kojim podacima baratamo i o čemu pričamo. Netko govori o 61,85%, onda netko govori tu govori 16, 17, zapravo navodi se u materijalima 18,48%. To su dva odvojena podatka, to su kruške i jabuke. Ako govorimo o mogućnosti povlačenju sredstava od 10,73 milijarde koliko nam je stavljeno na raspolaganje to čak ne znači da mi možemo samo toliko, neke zemlje su primjereno rekle da mogu i više na uštrb onih zemalja koje su manje. S time gledano, apsolutno smo trebali i trebamo biti bolji i to je činjenica. Naravno da trebamo biti bolji. Da je sve tako katastrofično kako možemo čuti, nije. Ako gledamo promatrano izvješće u zadnjih, znači ovdje govorimo o 18 mjeseci zaključno sa 31.12.2018. onda vidimo da od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. je ugovoreno 1,33 milijarde eura, pa onda u prvih 6 mjeseci 2017. 1,34 i onda drugoj polovici 2018. 1,56 milijardi eura. Tom dinamikom mi ćemo, ako se nastavi ugovoriti i više, odnosno imamo vremena da ugovorimo i više od onoga što je predviđeno. Dakle ako nastavimo 2019., 2020., četiri polugodišta po milijardu i pol, milijardu tri, to je 6, ako znamo da smo sada na 6,63 to je praktički 12 milijardi. S te strane možemo imati neki optimizam. Naravno to nije sve i to nije dovoljno. Onaj drugi podatak za koji se prije svega oporba kači je ono što je isplaćeno. I naravno da ako vam krene omotnica '14./'20. da vi u prvoj godini ne možete imati ništa isplaćeno, teoretski, možda tehničku pomoć ili tako nešto slično jer programi i projekti traju, godinu, dvije, tri, po određenim završetcima se tek vrše isplate kada sve autorizira i odobri, ako je sve u redu. To je apsolutno jasno. I naravno da onda imamo manjak u tim isplatama u startu. I zato je prosjek Europe bio 2015. što je gospodin Grčić 3%. E sada kada gledamo '16.-tu, '17.-tu pogotovo, ja vas pitam koliko izbori nam uzimaju tu vremena i mogućnosti. Neki kažu da izbori 6 mjeseci koštaju državu, se ne razumije./... nema tko potpisivati, raspisivati velike natječaje, potpisivati ugovore u ime ugovornih tijela, itd., itd. Mi smo imali jedne izbore 2015., pa smo imali jedne izbore 2016. pa sada da smo imali još jedne izbore 2017. gdje bi bili? Gdje bi onda bili s tim brojevima? Ali to je valjda u redu, to je opravdano. Ili nije, ne znam, po meni nekako nije. Glavna osnovna teza N+3, vrijeme za povlačenje sredstava se može dobivati još tri godine nakon financijske omotnice, znači do 2023. godine. To onda moramo pratiti. Ali ja kažem opet, ne mogu biti zadovoljan, ja bih volio da je, da smo u skladu barem sa europskim prosjekom. Zašto? Zato što je ovdje dobro rečeno, ima poteškoća u evaluaciji, u provedbi, u isplaćivanju itd., ne bude baš sve što je ugovoreno. Iako ovi postoci koji ovdje govore nisu loši. Naravno, ono što je dobro, što su napokon građani i naše jedinice lokalne samouprave shvatili više ne trebaš znati nikoga, niti imati nikoga niti biti u nikojoj stranci da nešto napraviš dobar posao za svoj grad i općinu. Napokon to se događa. Kako? Baš onom zločestom EU koja je katastrofa, koja nam sve uzima, koju treba zabraniti. Ma nemojte, ona isto nas naučila da ako si pametan, sposoban i možeš da ćeš dobiti i to se danas događa. To je ta ista EU. Od onih istih koji bi joj ne znam što radili, samo uzeli i ništa ne dali i tretirali ju kao nekog crnog vraga. ovdje istina, nije ovdje istina, istina je uvijek negdje u sredini ali to znači da moramo puno bolje. Meni je drago što dva resorna ministarstva od strane HNS-a su iznad prosjeka od planiranih sredstava i ja pozivam da apsolutno svi krenu još jače i više jer to je velika prilika i vidimo kakav to ima efekt na BDP i vidimo kakav to efekt ima na našu lokalnu zajednicu i zato je ovo izuzetno bitna tema i treba još više. Zahvaljujem. Hvala i vama. I sada državni tajnik Velimir Žunac će imati završnu riječ u ime predlagatelja. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo na kraju bih malo rezimirao, zahvaljujem se svima koji su participirali u raspravi. Bilo je tu stvarno i konstruktivnih i dobronamjernih primjedbi, bilo je i onih koji dakle možda s kojima se ne bi složio definitivno. počeo bih svoje izlaganje činjenicom dakle da su pred vama bila 3 polugodišnja izvješća, dakle za drugu polovicu 2017. te prvu i drugu polovicu 2018. ako sjećate, do sada ste nam uglavnom zamjerali da kasnimo, da su to podaci koji su zastarjeli itd., mi smo dakle izradom ova tri polugodišnja izvješća sve zaostatke sustigli a znam da smo u samom startu imali velike zaostatke iz raznoraznih razloga u koje ne bi sad ulazio ali definitivno ako se sjećate, imali smo prvi puta kad smo izvještavali 5 polugodišnjih izvješća, dakle pa smo onda ubrzali dakle da bismo danas govorili o izvješćima za kraj 2018. a mi smo tek nekoliko mjeseci ušli u 2019. To je pod broj jedan. Pod broj dva, rekao bih da bi trebali svi biti malo onako, ako je to moguće realni, dakle danas je to nekoliko puta ovdje u rečeno, znači RH pri ulasku u EU nije bila spremna u odgovarajućoj razini spremnosti iskoristiti europske fondove, naravno uvijek ostaje to pitanje zašto je tako. Dakle mi tada nismo imali ni jasnu ni strategiju ni viziju kako te fondove želimo iskoristiti pa smo to napravili brže-bolje a da je to tako dakle, tu smo spominjali nekakve postotke, znači 1. siječnja 2017. g. Hrvatska je bila na 9% ugovorenih sredstava, znači prošla je cijela 2014., 2015.., 2016. da bi dakle početkom 2017. bili na 9% ugovorenih sredstava se ne razumije./... reći kao ugovaranje nije važno, nije bilo ni natječaja, nije bilo ni javnih poziva ali to je bila naša realnost i zbilja. 1.1.2018. došli smo na 35%, 1.1.2019. došli smo na 62%, danas smo na preko 68% a kraj 2019. dočekat ćemo na 85% je naš cilj i to ćemo ostvariti da bi nam onda u zadnjoj godini ugovaranja dakle na tih 100 do 105% koliko planiramo i kao što je kolega evo na kraju, g. Čuraj zamijetio, dinamika je više nego dobra, nije to sjajno ali to je više nego dobro u odnosu na start koji smo imali i mislim da su ovi naši planovi realni i dakle ponavljam još jedanput, za provedbu imamo još pola 2019. te cijelu 2020., 2021., 2022. i 2023. g. i to ćemo mi maksimalno učinkovito iskoristiti da bismo što je moguće više dodijeljena alokacija 10,7 milijardi eura, iskoristili. Dakle, ovdje se više puta spomenula priča o tome da je RH u deficitu što se tiče europskih fondova, dakle to definitivno nije točno, podaci koji su javno dostupni, službeni podaci Ministarstva financija dakle da je Hrvatska u plusu, 14,4 milijardi kuna i dakle moramo razlikovati ovo što piše, ovih dakle nešto malo manje od 2 milijarde koje su isplaćene odnosno doznačeni, dakle tu se radi o sredstvima koja su kako bi to su podaci o provedbi europskih strukturnih investicijskih fondova, tu nema predujmova, tu nema predfinanciranja, tu nema izravnih plaćanja, dakle to su sve novci koji dolaze i koji se koriste ali je to drugačiji tijek novca, tu ne možemo uspoređivati takve dvije stvari. Reći ću samo jedan podatak koji smo dakle isto imali prilike vidjeti ovih dana na jednom od portala, dakle od svog ulaska u EU, naša susjedna država dakle Republika Slovenija, ostvarila je suficit od 3 milijarde eura, govorimo o razdoblju 2004.-2019. Dakle 3 milijarde eura su ostvarili plusa u ovih 15 g. članstva. Mi ćemo zasigurno imati bolji plus, značajno bolji plus od tog plusa u godinama koje su pred nama već u svojoj prvoj financijskoj perspektivi kako bi to rekao ovdje zastupnik Borić, dakle ovo je naša prva velika alokacija, mi se učimo, naravno da i griješimo ali isto tako i sazrijevamo i odrastamo da bismo bili što bolji u vremenu koje je pred nama a također netko je ovdje danas spomenuo da nema strategije i nije bilo strategije, dakle nažalost u RH pa i tome želimo doskočiti, želimo biti potpuno ili puno spremniji kad dolazimo do financijske perspektive 2021.-2027., radimo već spomenutu Nacionalnu razvojnu strategiju RH do 2030. g., dakle želimo prepoznati prioritete koji su dakle oni koji će doprinijeti kvalitetnijem, bržem razviju RH, koji će stvarati dodatnu vrijednost i koji će definitivno pospješiti odnosno usmjeriti život u Hrvatskoj da bude kvalitetniji i bolji i da građani u toj RH budu zadovoljniji. Dakle, to je smisao Nacionalne razvojne strategije koju nažalost RH nema od svoje neovisnosti, od stjecanja neovisnosti i ona će biti do kraja ove godine i ovdje među vama a uključene su apsolutno sve sfere društva, dakle ne samo ministarstva, ne samo resori nego i akademska zajednica, privatni sektor, civilni sektor, dakle pa čak i građani na neki način, prema tome, to je ono što želimo napraviti kako bismo imali temelje za programiranje slijedeće financijske perspektive jer zaista to je nužno da bismo bolje koristili europske fondove. Ovdje je također rečeno dakle da Hrvatska jako loše koristi europska sredstva. Ona ih koristi na način kako je to zasada rekao bih nužno, znači spomenute .../Govornik se ne razumije./... ciljeve smo u 2018. g. normalno zadovoljili, ostvarili i u budućnosti planiramo isto tako zadovoljiti te ciljeve a to znači, to je onaj minimalni iznos koji se mora povlačiti da bi se zadovoljilo tu ukupno planiranu alokaciju. Ovdje je rečeno da naši gradovi i općine dakle ne koriste europske fondove, jedan dio njih možda i nije koristio dakle u godinama koje su prethodile, ima u ovom sazivu Sabora i ponešto gradonačelnika i načelnika općina i definitivno kad se provezete RH, kad uđete u RH, vidjet ćete, dakle, i brojne dizalice i brojne radne strojeve, bagere kopače itd. i svatko će vam, i vidjet ćete na mnogim mjestima, zaista na mnogim mjestima, vidjet ćete, dakle, table koje su povezane uz, dakle, financiranje iz Europskih fondova. Naravno da je teško reći u kojoj mjeri, ali zasigurno i ovaj podatak koji je danas izašao o porastu BDP-a jednim dijelom se može zahvaliti i činjenici da je je investiranje kroz Europske fondove utjecalo na njegov rast, on bi sigurno bio još i veći da se iskorištenost još više, dakle, koristila, povećala, ali definitivno na dobrom smo tragu, imamo zacrtane ciljeve i planove, imamo i kvalitetne ljude koji angažirano rade u cijelom sustavu, naravno bez njih to ne bi bilo moguće i koristim koristim ovu prigodu da se svima njima i zahvalim na onome što čine jer svi ti natječaji, a samo u ova 3 polugodišnja razdoblja o kojima je danas riječ je objavljeno 230 javnih poziva i natječaja na koji su se mogli javljati, dakle, participanti iz različitih sektora, iz različitih sfera života i ono što je sigurno, dakle, preko 5 i pol tisuća projekata se iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija i operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, provodilo, dakle, neki su se i završili ili provodi u ovom trenutku na području RH. To su zaista respektabilne brojke, a kad govorimo o programu ruralnog razvoja, znači, gotovo 79 i pol kroz sve moguće mjere koje program ruralnog ima, a ima ih, dakle, dosta, svi su tako provodili. Prema tome, mi smo si neke stvari zapisali, nemamo potrebe išta tajiti, za slijedeće izvješće koje će doći kroz nekoliko mjeseci, za prvu polovicu 2019.g. ćemo ugraditi i te vaše prijedloge i sugestije, zaista su svi podaci javni, već sam danas to nekoliko puta rekao da kroz portal strukturnifondovi.hr o svakom projektu, dakle, o svakom ugovorenom projektu, dakle, za koji postoji odluka, za koji postoji ugovor, se može pronaći informacija kolikog je on iznosa, koliko je iznos bespovratnih sredstava, koliko je vlastito učešće, dakle, prijavitelja i sve ostale informacije o čemu, detalje o tom projektu, prema tome, nema razloga da mi išta krijemo, niti želimo šta skrivati od ikoga jer svi ti podaci i sva ta sredstva, dakle, koja dolaze iz Europskih fondova, a i naravno i iz državnog proračuna, su javni i dakle, dostupni svakome od vas. Evo, hvala vam lijepo na pozornosti. Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo 4 replike, prva je kolegica Sonja Čikotić, izvolite. **Čikotić, Sonja (MOST)** Poštovani državni tajniče, niti na jedno moje pitanje koje sam vam postavila u ime kluba, niste odgovorili u svom završnom izlaganju. Isto tako vas molim da prestanete obmanjivati hrvatsku javnost obzirom na izvješća koja imamo pred sobom, tamo nema nego 60-tak nepravilnosti koje su utvrđeni, a prema odgovoru ministrice, vaše Žalac, na kojem je potpisana od datuma 29. travnja 2019.g., a koji obuhvaća period do 31. prosinca 2018.g. samo Središnja agencija za ugovaranje i financiranje projekata izdala je 367 odluka o nepravilnosti vrijedne 512 milijuna kuna, evo tu je potpis ministrice Žalac, a vi u ovim vašim nepravilnostima, znači koje su pobrojane u ovim izvješćima, imate svega 60-tak, koga obmanjujete s tim izvješćima i molim vas da slijedeći put donesete prave i relevantne podatke u HS. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Odgovor na repliku, izvolite. Zahvaljujem. Pretpostavljam, dakle, ne znam taj podatak, ali pretpostavljam da se radi o kumulativnom, dakle, broju nepravilnosti od prvog trenutka do tog datuma. Ovdje u izvješćima se odnosimo, dakle, na njihovu, dakle, rekao bih brojku po svakom izvješću, kako sam i rekao, znači, prva, druga polovica 2017.g. broj 29, pa druga, prva polovica od 2018. je bilo 48 i druga polovica 2018., dakle, ponovo novih 59 nepravilnosti, njihov …/Govornik se ne razumije/…rekao sam raslo je i dakle, stopa ugovorenosti odnosno broj projekata koji su u provedbi adekvatno tome naravno, nažalost, imamo i broj nepravilnosti. Ovo je broj, rekao bih kumulativni od početka.

odlukama o nepravilnostima od SAFU-a 367 odluka, vi ih navodite nekoliko desetaka. I vi sad u odgovoru mojom kolegici ne dajete taj podataka. Zašto niste naveli da imate 620 milijuna kuna nepravilnosti u EU projektima? Zašto ne potvrdite da ste samo povukli 17% sredstva iz EU fondova koje imamo na raspolaganju? U biti vi niste dali niti jedan odgovor na niti jedno pitanje saborskih zastupnika, nego u svom izvješću obmanjujete, najmanji je problem saborske zastupnike, nego cjelokupnu javnost. A vaše ministarstvo je jednostavno ministarstvo za obmanjivanje i laž javnosti. **Hajdaš

nije dobro, ali moguće je. Dakle, ništa ne skrivam, ponovo ponovit ću što sam rekao maloprije, podaci su, dakle, vezani za ova 3 polugodišnja izvješća, nisu kumulativni, nisu zbrojeni, ono što je bilo u prvom dijelu 2017., 2016,. 2015., 2014. itd., znači, ovo su podaci koji su

Ali do kad se vi to mislite učiti i do kad vi mislite odrastati? Vi ste već trebali odavno odrasti i biti dorasli zadaći koju ste preuzeli. Kažete uspoređujete se sa Slovenijom, pa šta se ovog sabora tiče Slovenija i Mađarska, pa to je posve pogrešna metoda, vi se uspoređujete s onim što ste mogli napraviti, a niste napravili. Kažete idete li po Hrvatskoj vidjet ćete kranove i bagere, pa to ne znači ništa. To ne znači ali apsolutno ništa, to je dokaz ničega. Prema tome jedino je relevantno ono što vam je kolega Grčić ovdje rekao, što ste napraviti, a niste napravili. A zašto niste, jer niste znali. **Hajdaš Dončić, Zahvaljujem na pitanju, bilo bi nam možda malo lakše da smo imali bolje startne temelje, ali to sad nije izgovor za prošlost. Ja sam vam iznio podatke o ugovorenosti, dakle ugovorenost je nužan, prvi nužan korak koji se mora ostvariti da bi se moglo dalje ići u provedbu. To su projekti o kojima ste danas govorili koji su u provedbi 2 godine, 3 godine, neki traju i duže, sa brojnim koje imamo tijekom njihove provedbe. Prema tome, nivo ugovorenosti, dinamika je jako dobra, nivo plaćanja će rasti tijekom vremena, nama je bitno da kao država ispunjavamo zadaće odnosno n+3 ciljeve i time ne gubimo nikakva sredstava. Naravno da nas čeka jedan ozbiljan i mukotrpan posao, ali mi smo toga svjesni i na to smo spremni. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Ćuraj Stjepan, izvolite. Zahvaljujem. Imam, zapravo probat ću još jedno dodatno pitanje od onog što sam imao, apropo ovih nepravilnosti. Koji je prosjek nepravilnosti za EU projekte na razini Europe? Ovdje je ako se ja dobro ne varam sam ih pobrojo 135

di tu kaskamo za Europom? I druga stvar ono što je najbitnije zapravo kod Operativnog programa konkurentnost i kohezija dakle onog za razvoj gospodarstva i ujednačavanje regionalno mi smo na razini 14% isplata od 63, koji je tu europski prosjek jel ja pretpostavljam da tu malo štekamo na tom dijelu, tu molim obrazloženje. Hvala. **Hajdaš Hvala lijepo. Dakle, nemamo službeni podatak o broju nepravilnosti, ali imamo službeni podatak koliki je prosjek o korekcijama na nivou EU, to sam danas već ovdje rekao, dakle radi se o 10%. 10% je iznos korekcija koje se događaju na, to je prosjek dakle EU. S tim dakle kad imate korekciju, ako ste ju prepoznali dakle unutar vlastitog sustava prije nego što dođe do Europske komisije to nisu izgubljeni novci, to su i dalje novci koji ostaju u alokaciji RH. Ako ju ne detektiramo naš sustav, a onda završilo dakle kod Europske komisije pronađe se nepravilnost e onda ti novci mogu biti izgubljeni. Prema tome, zato je dobro da nepravilnosti se detektiraju što je moguće prije. Hvala. Hvala vama. time zaključujem raspravu o Izvješću o korištenju Europskih strukturnih investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine, od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. i od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

(HDZ)** Izvolite odgovor.

kolega Varga, izvolite.

Hvala i vama. Izvolite.